Отже, прошу провести реєстрацію. 10:02:15

"Блоку Петра Порошенка" і "Народного фронту". Вони готові замінити реальну перерву на виступ від трибуни. І я запрошую до слова голову фракції "Народного фронту" Максима Бурбака. Будь ласка, 3 хвилини. Шановний народе України, шановні народні депутати! Усі ми знаємо, що парламент восьмого скликання – це перший парламент, який має прозахідну і проєвропейську конституційну більшість. Цей парламент зробив багато для того, щоб закарбувати в Конституції України незмінність курсу на членство в НАТО і ЄС, щоб назавжди позбутися радянського спадку. Ми щодня тут боремося за українську мову, за українську ідентичність, за право бути вільними українцями в демократичній Україні. Ми дали старт небувалим досі реформам в країні, але наші вороги увесь цей час марять реваншем. Їхні козачки присутні і тут у залі. Вчора один з них заявив, що спробує нашкребти 150 підписів народних депутатів за відкликання Андрія Парубія з посади Голови українського парламенту. Ми знаємо, хто це робить і за чиєю вказівкою. І ми знаємо, що реальний задум полягає в тому, щоб за півроку до завершення повноважень відправити Верховну Раду на дострокові вибори. Соратник Медведчука Портнов роздає з Відня вказівки дестабілізувати Верховну Раду України, щоб зіштовхнути країну в прірву колапсу. Жалюгідні втікачі і зрадники разом з Януковичем з якогось дива вирішили, що результати президентських виборів – це їхня перемога. Агов, не обманюйте себе і вгамуйтеся! Україна монолітна у своїх прагненнях і у патріотичному запалі. Українці добре у всьому розбираються. Реваншу не буде! І це вам точно гарантує фракція "Народного фронту" і "Блок Петра Порошенка". Верховна Рада піде на строкові вибори у жовтні, як це передбачено Конституцією. Ще раз повторюю для всіх, хто не почув: на строкові вибори. Будь-які спроби розпустити парламент у цей час є шкідливим і незаконними. Парламент ухвалює важливі закони, уряд працює в поті чола. Андрій Парубій залишається на посаді Голови Верховної Ради. І до жовтня ми ухвалимо ще десятки і десятки необхідних для України законів. Наявність Андрія Парубія на посаді спікера – це можливість не тільки втримати проукраїнську більшість до парламентських виборів, але і гарантія незмінності курсів держави, національного та зовнішньополітичного, незмінність курсу на членство в ЄС та НАТО. Тому, шановні колеги, не обманюйте себе, реваншу ми не допустимо. Дякую. Слава Україні! Дякую, шановні колеги. колеги, я хочу повідомити, справді, вчора в Апарат Верховної Ради надійшла заява від депутата Писаренка про збір підписів про відкликання і відставку з посади Голови Верховної Ради Андрія Парубія. Хочу вам повідомити, я невідкладно дав доручення, як і всі попередні рази, коли подібну заявку подавав і Рабінович, щоб негайно видали підписні листи. І я наголошую на тому, що ані на йоту цей процес не буде затримуватись. Збирайте підписи, колеги, і я вам обіцяю наступне. Як тільки будуть зібрані необхідні підписи, я невідкладно поставлю це питання на голосування з одним нюансом: після того, коли я як Голова Верховної Ради України поставлю підпис під Законом про українську мову. А цей підпис буде незадовго. Мене дуже здивувала річ, яка написана в цій заяві, що, виявляється, для вас епоха беззаконня, несправедливості і безнаказаності завершена. Це 5 років – той час. От я хочу вам сказати, цих 5 років український парламент прийняв усі закони для прийняття безвізу, яким і ви сьогодні користуєтеся. Цей парламент прийняв усі антикорупційні закони. Цей парламент прийняв усі закони для захисту національної ідентичності, мови, культури і телебачення. Це, колеги, ваша епоха завершується і завершилась давно. Ви нас не повернете в епоху пітьми і брехні. І запам'ятайте, і це дуже важливо для кожного з вас, це ви тут голосували за закони 16 січня руками, це ви з бойовиками проводили закон Колесніченка-Ківалова. До тієї епохи український парламент більше не повернеться. Завтра ми будемо приймати Закон про мову демократично, відкрито, публічно, без бойовиків, зверніть увагу, як ви приймали Колесніченка-Ківалова закон, бо український парламент має проукраїнську більшість, працює і працювати буде. Дякую вам. Слава Україні! Зараз, колеги, ми маємо 30 хвилин для виступів від народних депутатів України. Хто має намір виступити, прошу провести запис.

Шановний народ України! Шановні колеги! Через кілька днів мільйони українців святкуватимуть День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, це якщо офіційно. А неофіційно, по-народному – День Перемоги в Великій Вітчизняній війні 9 травня. Це свято, дійсно, об'єднує мільйони людей по всій країні, об'єднує різні покоління, тому що це свято народу-переможця і нас, нащадків переможців над нацизмом. Щоправда в останні роки не тільки це свято, але і сам подвиг народу намагалися не тільки замовчати, але і взагалі стерти з пам'яті, підмінити поняття, переписати історію. Не вийшло. І не вийде. А в одному такому випадку я вимагаю поставити крапку негайно. Справа в тому, що в 2018 році в місті Кривому Розі після урочистих заходів на честь дня визволення міста від німецько-фашистських загарбників по явно надуманій справі з міста Кривого Рогу, міського Краєзнавчого музею, було вилучено і вивезено в невідомому напрямку нібито на експертизу справжні бойові прапори частин, які визволяли місто від нацистів. Ці прапори – священна реліквія для сотень тисяч криворіжців, воїнів-визволителів та їх дітей, онуків і правнуків. І незважаючи на істериків і мракобісів типу В'ятровича, ці прапори на міських урочистостях з гордістю несли і герої-гвардійці нашої частини Національної гвардії України. Тієї частини, бійці якої з перших днів виконують свій обов'язок в зоні АТО і захищають Україну. Тому ми категорично вимагаємо, щоб ці історичні реліквії, бойові прапори частин, що воювали за нашу землю і звільняли не лише Кривий Ріг, а й багато інших міст України, були негайно повернуті криворіжцям. А з усією країною в багатьох містах ми пройдемо 9 травня маршем миру, маршем нащадків переможців. Слава воїнам Великої Вітчизняної війни і слава народу-переможцю! Прошу вважати мій виступ офіційним зверненням до міністра МВД Авакова. Дякую за увагу. така політична, скажемо, ситуація в країні, вибори, і в той час, коли всі оговорюють різні політичні питання, як приказка "савраска слухає та їсть", у нас фактично по всій країні зараз участилися схеми рейдерського захоплення землі. От, наприклад, наведу, є таке невеличке село Зоряне Христинівського району Черкаської області, де мешкає 100 людей, у яких зараз керівник черкаського геокадастру пані Залога, яка користується підтримкою тут, в Києві, геокадастру, і є, так сказати, подругою пані Шемелинець, першого заступника геокадастру, віджимають землю у селян через уголовників і місцеву еліту. І в цьому їм сприяє ряд правоохоронців Черкаської області. Тому я хотів би, щоб всі звернули на це увагу. І, на мою думку, треба негайно після завершення передвиборчої всієї історії взятися за економічні закони, за земельні, які не дозволять рейдерським способом віджимати у селян землю, тому дуже хотів би, щоб всі на це звернули увагу. І користуючись цією нагодою, я хочу особисто пані Шемелинець, першому заступнику голови геокадастру, передати привіт і сказати, що неправильно віджимати землю у селян. І нехай вона не думає, що все буде добре, так не буде. І просив би журналістів, щоб вони привернули на це увагу. Ще раз повторю, село Зоряне Христинівського району Черкаської області як приклад, коли чиновники віджимають останнє у селян, які і так сьогодні загноблені державою. Дякую за увагу.

Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Ми абсолютно поділяємо почуття і прагнення українців покласти край епосі бідності в Україні. наша команда пропонує конкретний план, як це зробити. Перше – це зниження цін на газ і перегляд меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Президент України має повноваження скасування рішення уряду щодо підвищення тарифів, і більш того, підпис Президента стоїть під Меморандумом Міжнародного валютного фонду. десятки мільйонів очікують від нового Президента відкликання цього підпису і перегляду меморандуму з МВФ на справедливих умовах в інтересах України. Друге – відставка очільника "Нафтогаз" Коболєва і повернення до бюджету незаконно, несправедливо виплачених йому і його поплічникам майже півтора мільярда гривень премій. Ви вдумайтесь, коли вчитель, коли лікар отримує заробітну платню 7-8 тисяч гривень, вони собі виписали півтора мільярда премій! Олег Ляшко зареєстрував проект Постанови про повернення цих коштів до останньої копійки до бюджету, бо це кошти кожного українця, кожного платника податків, кожного громадянина. Третє – це негайний перегляд Державного бюджету і вичищення з нього всього, що нинішня влада Порошенка заклала туди туди в інтересах себе. А ми пропонуємо підвищення заробітних плат і перерахунок пенсій. Кошти мають піти українцям, а не владній верхівці. Наступне. Це прийняття пакету Законів "Зробимо ліки дешевшими", ініційованого командою Радикальної партії. Він дозволить зробити доступнішим лікування і медицину для кожного українця. Сьогодні кожний другий відмовляється від лікування або відкладає його, тому що немає коштів заплатити за ліки. Ми пропонуємо, як реально зробити ліки суттєво дешевшими в Україні. Наступне. Це прийняття промислового пакету реформ. Негайно! Це той пріоритет, який має бути для Президента номер один і для парламенту номер один. Закони про індустріальні парки, про безкоштовне приєднання до інженерних мереж, "Купуй українське, плати українцям" – це справжня реактивна ракета, це справжній прискорювач для української економіки, щоби замість 2-3 відсотків сировинного дрейфу, який є сьогодні, отримати 8-10 відсотків здорового економічного зростання за рахунок інвестицій, за рахунок створення сотень тисяч і мільйонів робочих місць в Україні для українців. І, нарешті, це перегляд всіх міжнародних угод України в інтересах українців і скасування тих, які знищують робочі місця в Україні, які знищують українську промисловість, перегляд їх на умовах національних інтересів. Це є план, який пропонує Радикальна партія, щоб подолати епоху бідності. Дякую, пане Голово. Сергій Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Дійсно, дуже дивно чути за півроку про те, що в залі з'являються постанови, проекти, вірніше, постанов про відкликання посадових осіб Верховної Ради України. Разом з тим, також мені дивно чути про те, що ряд наших колег заявляють з цієї трибуни, що, мовляв, вибори в Україні відбулися в демократичний спосіб. Мені складно уявити таку демократію, яку ми бачили, особливо в першому турі, коли роздавалися владною командою гроші через сітки, коли автобусами завозилися бюджетники, коли той працівник бюджетної сфери не міг і не мав морального права говорити свою думку, за кого він збирається голосувати. Шановні колеги, не є це демократією. Демократія – це тоді, коли український виборець буде вільно говорити про те, за кого він буде голосувати де б він не працював – чи в установах державної служби, чи в інших установах, які мають вплив на нього, я маю на увазі, керівники. Я також згадаю, шановні колеги, що ми з вами в цьому залі проголосували фантастичну реформу державної служби України. І всі ті, хто знає інструменти і управління, державну службу, вони чітко розуміють, що навіть цей механізм можна вже вважати великою фальсифікацією, адже всі керівники районних та обласних державних адміністрацій під час виборів перетворюються на партійних функціонерів і фактично є керівниками штабів діючої влади. Саме тому Президент Порошенко заветував цю реформу, яку ми з вами тут ухвалили, яку доповідала моя колега Олена Шкрум. Саме для того, щоби і на цих виборах, в тому числі, використовувати цей адміністративний ресурс. Що робити далі? Я вважаю, не повинні ми тут брати до уваги такі постанови, а повинні негайно підставити плече новообраному Президенту. що із вуст представників новообраного Президента звучать тези про те, що вони не відповідають ні за тарифну політику, ні за іншу, оскільки не мають повноважень. Ні, шановні колеги, є Верховна Рада України. думаю, що в цій залі є державники, які мають негайно приступити до реформування і уряду. Я також нагадаю, що ми маємо переглянути і медичну реформу. повинні дбати про пенсії й зарплати. Саме в цьому контексті Верховна Рада України повинна підставити плече новообраному Президенту. А також негайно потрібно проголосувати Закон про імпічмент Президента, зареєстрований ще в 2014 році… …Юлією Тимошенко та Андрієм Кожем'якіним, а також закони, які дають можливість контролювати найвищого посадовця в цій державі, Закон про тимчасові спеціальні та слідчі комісії. Ну і, звичайно, ми маємо раз і назавжди позбавитися цієї недоторканності депутатів і всіх чиновників в країні аби нею не спекулювали на наступних виборах. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шкіря передає слово для виступу Володимиру Литвину. Будь ласка, пане Володимир. Шановний Голово, шановні народні депутати! Коли я тут слухаю стогони про те, як було все добре до вчорашнього дня, точніше до 21 числа, які величезні досягнення, а тепер все пропало, мені приходять на думку слова Тараса Шевченка: "Якби ви знали, паничі, де люди плачуть живучи, то ви б елегій не творили і марне Бога б не хвалили". От що ви хвалите, в мене виникає питання? Про те, що люди тотально збідніли за ці останні 5 років? Що ви хвалите, що люди масово вимирають? Чи ви не отримуєте заяв і звернень від людей? Ви, очевидно, не ходите, заховавшись у партійні списки, і не спілкуєтесь з людьми. Чому ви радієте: тому, що вбиті за останні 5 років остаточно дороги, і люди живуть у резерваціях? Чому ви радієте: що сиротинці, де були, які були в кожному районі, і де проживали самотні люди, вони зняті з фінансування, передані на сільські ради, а сільські ради їх позакривали і людей, літніх людей самотніх, які пропрацювали 50-70 років, викинуто на вулицю? І ви радієте, з величезними досягненнями що ви йдете в ЄС і в НАТО? Кому ви там потрібні? Чому ви радієте, коли закриваються школи, коли закриваються ФАПи, коли закриваються філії банків, які обслуговували людей, які отримували там пенсію? Мотивація одна: нам потрібен фінансовий результат, ми його досягти не можемо. У мене питання виникає: чому ви радієте? І зараз схаменулися, що треба прийняти Закон обов'язково про імпічмент, що треба прийняти обов'язково Закон про Президента України. А де ви були раніше? Віддавали всі повноваження всупереч Конституції, на моє глибоке переконання. Замість цього, шановні колеги, треба нам повернутися до рішення щодо тарифів, тут же лежали і стояли під трибуною, вимагали зменшення тарифів. Де ви зі своїми вимогами? Давайте зараз якраз в міжсезоння ми приймемо це рішення, і нас підтримають. Я думаю, що чинний Президент підпише, щоб була головна біль для наступного Президента. Давайте ми з вами, мабуть, подивимося з приводу того, що нам треба прийняти рішення, щоб не встигли виїхати за межі України, ті, які так гарно попрацювали на Україну, а точніше на себе. Давайте повернемося до Закону про люстрацію, доповнимо його, бо приймали його щодо "папєрєдніків", а нагадили для країни. А для себе зробили більше ніж всі попередники разом взяті. Я думаю, що найближчим часом Верховна Рада повинна була б заслухати інформацію про ревізію, що залишилося у країні. А після того визначитися, що ми будемо робити далі. Я вважаю, що це був би правильний підхід. Дякую.

Пройшли вибори. Пізнання і розуміння прийде з часом. Час покаже, хто що вартує. Ніхто не народжується Президентом, але поряд з тим брати на себе відповідальність і заявляти, що я буду вчитися керувати державою на посту Президента, в тому числі і армією, становить великі ризики для існування самої держави і особливо для безпеки наших хлопців. Президент Порошенко вже ввійшов в історію України збереженням нашої незалежності під час військової агресії, відновленням армії, яка нас захистила, поверненням віри, децентралізацією, курсом в Європу. Дай Бог, щоби наступник зробив хоча би 1 відсоток з того, що вже досягнене. Але поряд з тим ми гарантуємо, ті, хто пройшов війну: жодної здачі національних інтересів, здачі питань безпеки чи курсу "геть від Москви" ми не допустимо. Зараз як ніколи є загроза реваншу і олігархів, і узурпації влади шляхом зміни системи виборів виключно по партійних списках. Ми не повинні забрати в народу право вибирати депутатів. Депутат має звітувати перед народом, а не власником партії. Депутат… Люди повинні знати, кого обирати і кого питати. Тож, очевидно, спитайте самих людей, якій партії вони довіряють? 99 відсотків скажуть, що жодній. То жодного питання про партійну систему виборів не може бути. Бо досить нам вже віртуальних президентів Голобородьків. Ще як отримає віртуальних депутатів – це буде крах взагалі нашої державності. Найбільше цікаве те, що про боротьбу з корупцією кричать найбільше ті, кого раніше притягували до кримінальної відповідальності за корупційні діяння, хто в оперативних зйомках брав хабарі, хто був і є, і залишається матір'ю української корупції в газових угодах і так далі. Але час покаже хто що вартує. І головне: нам треба навчитися шукати істину. Бо без істини ми ніщо. Брехня, популізм і цинізм більше шкодять країні ніж навіть війна, ніж навіть корупція. Бо саме вони починаються від брехні, популізму і цинізму. І Бальцерович казав: "Де перемагає популізм, там програє держава, програє нація". Отож я закликаю вас, шановні депутати і шановні політики, будьте достойними і не так політиками як державниками, які в будь-який час, скрутний для країни час, готові взяти на себе відповідальність приймати непопулярні рішення, але без яких не буде існувати держава. Слава Україні! виступу Шипкові. 10:26:32 ШИПКО А.Ф. Андрій Шипко, Дніпропетровщина, 35 виборчий округ, місто Нікополь, місто Покров, Нікопольський район. Шановні народні депутати, дорогі виборці! Господь і народ України хочуть змін. І їх треба починати. Другий день поспіль я наголошую, що саме на парламенті є доля відповідальності за ці зміни. Бо що потрібно суспільству? Щоб були закони, які об'єднують людей, закони, які вирішують проблеми людей, і щоб вони ж виконувались. Яке на сьогодні головне питання, крім миру і корупції? Правильно – це здоров'я людей. У 17-му році парламент проголосував за так звану медреформу, а мав би проголосувати за введення загальнообов'язкового медичного страхування. Замість страхової медицини люди отримали красивий піар під назвою доступна медицина. Піар є, а доступної медицини немає. Люди і далі втрачають останнє, щоб купити ліки, оплатити дорогі операції, лікарі, так і не дочекавшись змін, виїжджають за кордон. У нас зараз катастрофічно не хватає медичного персоналу, лікарів. З такими темпами ми залишимося і без медицини, і без людей. І парламент мусить виправити цю помилку. Настав час змін – час страхової медицини. І законопроекти про запровадження страхової медицини роками лежать тут у Верховній Раді, повторюю, роками. Законопроект 4981 про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування в Україні зареєстрований ще у 2016 році і досі не внесений на голосування. Законопроект 9163 про фінансування охорони здоров'я та загальнообов'язкове медичне страхування в Україні, зареєстрований у 18-му році, теж не внесений на голосування. Пане Голово, чому ви не виносите ці законопроекти на розгляд? Хіба захист здоров'я людей – це не пріоритетне поняття? що в даній Верховній Раді, у цьому залі і в парламенті коаліції не існує. Але медичне страхування об'єднає сесійний зал і країну. І коли ми проголосуємо "за", то крім надії у людей з'явиться віра, віра у майбутнє України, бо здоров'я – це найголовніша цінність і для людини, і для соціально справедливої держави. Дякую за увагу. Шановні колеги, вчорашнє рішення Чернівецького окружного адміністративного суду щодо визнання незаконним рішення Чернівецької міської ради від липня 2018 року і відновлення на посаді міського голови Олексія Каспрука поставило на порядок денний питання: а що далі? Як працювати всенародно обраному міському голові з цими 29 некомпетентними невігласами? Саме стільки – 29 проголосувало їх за відставку обраного міського голови. Відповідь одна – перевибори. До речі, 2 роки тому ми з колегою Максимом Бурбаком зареєстрували Постанову про перебори Чернівецької міської ради. Але, на жаль, в парламенті це питання не було розглянуто, що і привело до цього ганебного рішення в липні 18-го року. Вчора міський голова Каспрук заявив, що і він готовий йти на перевибори разом з депутатами. Нам потрібно приймати рішення щодо цього питання. Я впевнений, що ми повинні прийняти такі рішення, тому що така ситуація не лише в Чернівцях. Інформую вас, що в Україні після виборів місцевих 15-го року достроково припинено вже повноваження 58 голів сільських, селищних і міських. А у Верховній Раді є 209 проектів постанов про позачергові вибори, і ми тривалий час не приймаємо жодних рішень. Децентралізація – це не лише об'єднання громад, але і відповідальність обраних рад і голів. І нам необхідно не лише на словах, а і на ділі, на конкретних діях підтримувати місцеве самоврядування. Нам треба ліквідувати державні адміністрації і створити інститут префектів в нашій державі. І ще. Як відомо, у перемоги багато батьків, лише поразка – сирота. Так ось щодо децентралізації. Розпочалася вона,

За-8 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1979, народний депутат Писаренко. Не наполягає. Наступна поправка номер 1980, народний депутат Німченко. Будь ласка, включіть мікрофон народному депутату Німченку. Шановні колеги, по-перше, я хотів би, шановний доповідачу, сказати, подивіться, там стоїть двокрапка і ніякої редакції нема. Ви бачите чи не бачите? Подивіться цю правку 1977, а тоді розказуйте про що йде мова. Тоді напишіть, як це передбачено, законопроект, який ви виносите в залу, а ваші допуски, ваші домисли, я не можу собі вкласти у висновок. От про що йде мова. І далі. Стосовно передачі Національній комісії зі стандартів державної мови. То ви подивіться, який у вас двійний підхід, то ви кажете, достатньо атестату. Це для кого, для органів місцевого самоврядування? Якщо у нього є атестат, він має оцінку якусь по знанню української мови. Що ще повинна людина робити, екзамен здавати комісії чи гроші платити там? Ви розумієте, прикиньте… 10 секунд, будь ласка. НІМЧЕНКО В.І. Що вимагати буде любий громадянин, щоб в торговому закладі всі розмовляли українською мовою. Прошу голову комітету прокоментувати. 11:03:53 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Шановний колего, ми… ви повернулися до попередньої поправки. Там після двох крапок було сказано "володіє державною мовою на рівні, встановленому Національною комісією зі стандартів державної мови". ми … ви виступали з поправкою 1971… 1980. Це поправка справді, яка тепер стосується народних депутатів. Ви пропонуєте виключити пункт "володіє державною мовою на рівні, встановленому для обіймання посади народного депутата". Ну, очевидно, народні депутати, які є в цьому залі, повинні говорити і володіти українською мовою, тому комітет відхилив цю поправку. Дякую. За-12 Рішення не прийнято. Наступна поправка – 1981-а. Прошу включити мікрофон народному депутату Німченку. Шановні колеги, ми добрались уже до Закону "Про прикордонний контроль", вже підводимо цей закон під Закон про функціонування державної мови. Скажіть, будь ласка, сама назва "про прикордонний контроль" при чому тут до мови – "про прикордонний контроль"? Подивіться, будь ласка. І тому ми вважаємо, що цей закон не можна чіпати з цих мотивів. У нас є питання стосовно загрози українській мові на кордоні чи що? Чи там є, що не використовується державна мова чи що? Яка причина підняття цього питання щодо захисту мови української як державної на кордоні? Що ми пишемо, чого ми втручаємося? Я хотів би, щоби тут пояснили. Тільки не посилатися на те, що люди проходять проходять паспортний контроль… Будь ласка, 10 секунд Прошу голову комітету прокоментувати. 11:06:21 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Ну, ми ж обговорюємо лише "Перехідні положення". Ми вже обговорили статтю 17, де сказано, що застосування державної мови під час перетину державного кордону України, під час перетину громадянами України державного кордону України прикордонний, митний та інші види контролю здійснюються державною мовою. Під час перетину іноземцями або особами без громадянства державного кордону України прикордонний, митний та інші види контролю здійснюються державною мовою або іншою мовою, якою володіє посадова чи службова особа, яка здійснює контроль. В цьому законі зараз ми робимо лише посилання на цю зміну до Закону "Про прикордонний контроль", які колеги Німченко і Шуфрич пропонують виключити. Комітет із цим не погодився, тому ця поправка відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Наступна поправка – 1982. Прошу включити мікрофон народному депутату Німченку. Йдеться про те, що я попередньо висловив, це обґрунтування і вважаємо, що так записувати в цьому законі, тим більше... тим більше в цьому законі через 7 прим., як пропонується, зі значком 1, це є недопустимим. І тому ми просимо виключити взагалі це посилання в цьому законі.

За-9 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1983. Народний депутат Німченко, будь ласка. 11:08:27 НІМЧЕНКО В.І. Шановні колеги, я вам просто зачитаю зміст: "Мова контролю під час перетину державного кордону". "Мова контролю", ви розумієте, контроль – це дія, а мова – це інше правове поле. Ну, що ми пишемо? Яка деталізація? Куди вона приходить? До чого вона приводить? Мова контролю. Ну ви розумієте, про що йде мова дальше. І дальше ви посилаєтесь на те, що мова контролю під час перетину державного кордону визначається Законом про функціонування української мови як державної. Оце і все. Що ви нагрузили? Який смисл? Яка етимологія? Розкрийте її. Що таке "мова контролю"? І що таке "контроль на кордоні"? Ви знаєте як доповідач? Я не знаю. Мова контролю. Розкажіть, будь ласка. І я хотів би ну не допускати таких… такого змісту. Це ж норма закону. я щойно вам прочитав статтю 17, ви просто її ще раз прочитайте. Я тільки що її читав, вона є в документі, розданому вам. Там сказано, що таке "мова контролю": "Застосування державної мови під час перетину державного кордону України громадянами України здійснюється державною мовою, але якщо особа її не знає, то іншими мовами". Ви пропонуєте виключити посилання на Закон про мову. Комітет це не підтримав, тому він проти цієї вашої правки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу народних депутатів голосувати. За-11 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1984. Не наполягає народний депутат. Наступна поправка номер 1985. Народний депутат Папієв. Наполягає на поправці. Немає в залі. Наступна поправка номер 1986 народного депутата Німченка. Прошу.

уже до Закону "Про культуру". Я хочу лише таке сказати, якраз ідеологія цього закону починається з рішення ради у Львові, в Житомирі і, по-моєму, в Тернополі щодо мораторію на прийняття російськомовного культурного продукту. Ви можете собі таке уявити, що таке рішення могло бути в ХХІ віці. Оце і все, що ми можемо сказати, Прошу голову прокоментувати. 11:12:00 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. От якраз через те, що в нас немає Закону про мову, кожна обласна рада приймає собі свої рішення, тим самим розділяючи країну, а це невірно. Це має бути уніфіковано єдиним законом для всієї країни, про що і говорить ця поправка, що Закон "Про культуру" кореспондується із Законом про державну мову і узгоджується з ним. Ви пропонуєте її виключити. Комітет вашу пропозицію відхилив. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую і прошу голосувати.

всю суть визначили, про що тут ми з вами дебатуємо вже три неділі. Ви сказали: поскільки приймають в областях такі рішення, то треба це зробити уніфіковано, щоб воно було на рівні закону, – заборона, мораторій на прийняття, розповсюдження російськомовного культурного продукту. Це все зрозуміло. Але я хотів би подивитися, знаєте, як казали раніше: пана видно по халявах, так я хотів би подивитися на ідеологію, яка закладена тут. Ви не вбачаєте, що йде розкол суспільства отаким законопроектом, отакими посилами, по суті, на заборону? Мораторій – це і є заборона. І ви ще сказали, що це буде уніфіковано на рівні закону.

тому що це не демократичні методи. І цей закон забороняє такі методи чинити. А ви їх зараз відстоюєте. Тому ця ваша поправка була відхилена. Ми не будемо забороняти продукт будь-якою мовою, але українську мову будемо захищати так як каже про це цей закон. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-14 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1988. Народний депутат Німченко. Будь ласка, включіть мікрофон. 11:14:31 НІМЧЕНКО В.І. Для інформації доповідачу конкретно. Я хочу повідомити вас про те, що якраз оці рішення були оспорені громадською організацією "Український вибір", до якої я причетний, і суд визнав такі мораторії незаконними, це, щоб ви знали. Те саме буде і з вашим законопроектом, якщо ви надасте йому силу норми. От про що йде мова. А що стосується порядку застосування в сфері культури, то ви подивіться, уже тут переходить регулювання із сфери культури, переходить в регулювання Закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Скажіть, будь ласка, ви ж тут місяць ведете мову про те, що треба захищати, є загроза застосуванню, функціонуванню української мови як державної. Скажіть, будь ласка, де в системі культури є такі квоти, квоти ви встановили,

Прошу голову комітету прокоментувати. 11:15:58 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Отже, Закон про державну мову не просто встановлює обов'язковість використання державної мови в культурній сфері, а й допускає застосування інших мов. Приклад я наводив, коли ми обговорювали цю статтю. Музейна табличка в музеї, в будь-якому місці може бути написана будь-якою мовою, але поруч має бути напис українською. Це нікого не обмежує. Це просто захищає українців для того, щоб вони могли отримати культурні послуги, але не забороняє людям, які користуються іншими мовами, отримувати ці послуги іншими мовами. Це абсолютно демократична стаття, яку ви пропонуєте виключити, комітет її відхилив. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-12 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1989, наполягає на підтвердженні народний депутат Папієв. Будь ласка, включіть мікрофон. 11:16:59 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України! Ви бачите, що продовжується розгляд цього антинародного закону і як людина, яка все життя спілкується українською мовою, я можу сказати наступне: найбільшої шкоди українській мові ніж цей закон ніщо не може завдати. Тобто фактично цей закон, який містить в назві, здавалось би, про функціонування, тобто позитивні речі містить в назві, в тілі закону він сформатований в такий спосіб, що це закон про заборону російської мови. Ви ніде не покажете в цьому законі російську мову. Цей закон про заборону румунської мови, цей закон про заборону угорської мови, цей закон про заборону кримськотатарської мови. Тобто це абсолютно закон, який не має права на існування в цивілізованій європейській країні. Ви обманюєте людей, ви кажете їм неправду про сутність і зміст цього закону. Голосуйте, приймайте, але народ України вже показав вам зараз, на другому турі, ваш рейтинг, який абсолютно буде зводитись до нуля… Прошу голову комітету прокоментувати. 11:18:13 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Ну, оскільки лідер політичної сили, до якої я належу, не брав участі у виборах, а якої – ви – брав, то народ вам показав ваш рейтинг, якщо ми говоримо про рейтинги. Я дуже вас прошу, колего, не висловлювати, як мені здається, тут вашу ненависть до росіян, ненависть до румунів, особливо ненависть до кримських татар, яких ви постійно згадуєте з такими словами ненависті. Бо закон, захищаючи українців, захищає росіян, захищає румунів, захищає кримських татар, захищає громадян України всіх народностей. Бо як я вже казав, якщо у музеї написано, що має бути напис українською мовою, це не забороняє напис іншими мовами. Будь ласка. Це веде до миру, до спокою, який ви весь час хочете порушити. А стаття Писаренка, до речі, колеги, була врахована, тому що зміни до Закону про вибори народних депутатів були виключені з цього законопроекту. Тому я би просив врахувати її не повністю, а без слів "2 пункт 40". Дякую. Прошу народних депутатів визначатися в редакції, запропонованій головою комітету. За-16 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1990. Наполягає народний депутат Папієв. Будь ласка. Шановна пані головуюча, у мене єдине прохання до вас, воно вже лунало не один раз у цій залі, дуже велике прохання, щоб… як би то я людина, яка ніколи не хоче і не переходить на якісь особисті речі, але дуже велике прохання: ви головуюча під час пленарного засідання, уважно слухайте пропозиції народних депутатів України. І коли ви ставите на голосування пропозицію, яка відсутня в таблиці… Ну, не можна голосувати під час другого питання якісь речі з голосу, висловлені головою комітету. Ви от попереднє голосування поставили абсолютно всупереч діючій і чинній нормі Регламенту, ви не знайдете її ніде, щоб під час другого читання голосувалась пропозиція якась, яка відсутня в таблиці, яку з голосу оголошує голова комітету. До чого ви дійшли? У мене дуже велике прохання: вивчіть, будь ласка, Регламент і уважно слухайте, які пропозиції дають народні депутати України. Я взяв слово, при чому в своєму слові… ГОЛОВУЮЧИЙ.

є ще розділ в Регламенті – це депутатська етика. Прочитайте її, будь ласка. Коли ви надаєте мені слово, то ви маєте, і ви зобов'язані дослухати пропозицію народного депутата України. Я для стенограми ще раз кажу, бо, ви знаєте, цей закон буде предметом розгляду в Конституційному Суді, що під час розгляду в другому читанні, коли ви мені надавали слово стосовно поправки номер 1989, ви не дали мені можливості скористатися конституційною нормою законодавчої ініціативи народного депутата України і висловити пропозицію мою, яка полягала в тому, щоб поставити на підтвердження в повному обсязі цю поправку. Ну, навчиться вести сесію. Вивчіть Регламент, це не така складна річ. Регламент спеціально писався простою, доступною мовою, щоб ви могли вести засідання відповідно до Регламенту. Я прошу поставити цю поправку на підтвердження. Дякую. Дякую. Прошу голову комітету прокоментувати. Тільки перед тим скажу, що предметом обговорення народних депутатів під час розгляду законопроекту є поправки до закону, але не інші їхні міркування. Тому, будь ласка, обговорюйте поправки. Прошу голову комітету прокоментувати. Шановний колего, хочу вам сказати, що Регламентом не передбачено ставити на підтвердження поправки, які не обговорені, ми повинні їх обговорити. Це, по-перше. По-друге. Регламентом не передбачені виступи не з приводу поправки, як ви постійно себе ведете. Будь ласка, ви виступайте з приводу поправки, це нам дозволить конструктивно працювати. поправка колег Німченка і Шуфрича була врахована. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, народний депутат Папієв наполягає на підтвердженні поправки народного депутата Німченка, яка була врахована. Прошу народних депутатів голосувати.

За-32 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1992 народного депутата Німченка. Наполягає на підтвердженні народний депутат Папієв. Німченко, пане Німченко, ви будете виступати? Прошу, включіть мікрофон народному депутату Німченку. Я хочу в цій частині сказати, що попередня поправка, нема висновку Комітету. Ви тут ставили на голосування. Там навіть нема, чи вона врахована, чи вона не врахована. Це домисли чи конспірологія така виражена доповідача і ваша як головуючої в цій пленарній залі. То я хотів би, щоб все-таки було вказано. Значить комітет взагалі не розглядав нашу поправку, от про що йде мова. Тому що там нема, не вказано ні "враховано" чи "не враховано". І тому я хотів би, щоб не порушувались права народного депутата кожного. кожного. От і все. Іде законодавча процедура. Десь отак, наприклад, щоб ми знали, якщо відхилено чи враховано, то я повинен знати, що враховано. Ви подивіться по змісту, там де "враховано", а в нас нічого немає. Доповідачу. Скажіть, будь ласка, я маю на увазі 91 поправку. Будь ласка, 30 секунд народному депутату Німченку стосовно поправки номер 1992-а.

я звертався до вас. Якось будьте більш уважною, відкладіть цей телефон десь в бік свій, ви постійно з телефоном сидите. І взагалі або ведіть сесію, або говоріть по телефону. Ви пропустили вже поправку номер 1991. Вам Німченко, народний депутат, каже, що, шановна головуюча, відкладіть телефон в бік, ведіть сесію. Виберіть щось одне: або ви головуюча під час цього засідання, або ви вирішуйте якісь особисті питання. Ви пропустили, поправка 1991, при цьому депутат Німченко вам чітко, зрозуміло каже, що поруч з цією поправкою відсутня взагалі рекомендація комітету. Ви ж подивіться, прочитайте один раз, тут немає ні "відхилено", ні "враховано". І взагалі таблиця сформатована в такий спосіб, що в ній абсолютно відсутня редакція комітету. Тобто народні депутати України голосують "кота в мішку". Шановний народний депутат, голова комітету вже уточнив, що це була технічна помилка і поправку номер 1991 ми проголосували вже. Вона проголосована, 1991 поправка. Будь ласка, стосовно поправки номер 1993. Будь ласка, поправка номер 1993. Народний депутат Бойко. Так ми проголосували стосовно… Подивіться стенограму. Відкрийте стенограму, прочитайте. Поправка номер 1993, народний депутат Бойко. Шановні колеги, правка 1993 була відхилена комітетом у зв'язку з тим, що правками 1989 по 1992, вони були враховані і, по суті, норма, в яку я вносила правки, була відхилена. Тому немає потреби ставити на голосування. Я сподіваюся, що комітетом потім буде враховано ті пропозиції, які були зараз розбалансовані. І тому, ще раз повторюю, немає потреби ставити її на голосування. Дякую. Пане голово, будете коментувати? Не наполягає на голосуванні. Добре, рухаємося далі. Поправка номер 1994. Народний депутат не наполягає. Поправка номер 1995. Не наполягає. Поправка номер 1996. Народний депутат Німченко. Шановні колеги, я хотів би проінформувати, що іде питання про якраз поширення юрисдикції цього закону, законопроекту в майбутньому, як це вбачають автори, і на адвокатську діяльність через внесення змін в закони… в Закон про адвокатуру, причому системних змін. Ви лише подивіться, хто робив експертизу на предмет того, що в нас адвокатура є приватна, є інституція, де працюють фахівці в області права. Я хотів би, щоб ми не чіпали ці закони, там же написано все, що відносини з судами виключно офіційною державною українською мовою. І ніяк не може бути на сьогоднішній день. Це вже записано у Законі про статус суддів.

по суті всі правовідносини в судовій системі, в судовій, як і в правоохоронній, вже визначені в законі, використовується виключно українська мова, державна. (Шум у залі) І тому я хотів би сказати, що навіщо перегружати, що за цим… Прошу голову комітету прокоментувати. частину першу статті 6 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" ("Відомості Верховної Ради України" 2014 року) після слів "володіє державною мовою" доповнити словами "відповідно до рівня, визначеного згідно із Законом України про забезпечення функціонування української мови як державної". А за статтею 10 рівень володіння мовою адвокатом засвідчується шкільним атестатом. Отже цей пункт лише вносить зміни до… узгоджує між собою Закон про адвокатську діяльність, і цей закон про те, що адвокати повинні володіти українською мовою, для цього достатньо шкільного атестату. Крапка. Через те ваша поправка була відхилена. Дякую, Василь Іванович.

За-6 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 1997 народного депутата Німченка. Будь ласка, прошу включіть мікрофон. 11:31:18 НІМЧЕНКО В.І. Це знову ж таки стосовно діяльності адвокатури. Але я хотів би, пані Оксана, ви знову розмовляєте, я тут Німченко, я тут в залі. Я хочу вас запитати, чому ви виключили 1992 і взагалі її, так сказати, зробили непобаченою? Це я думаю, що посил ваш невірний. І тому я хотів би все-таки не ущемляти об'єм мій в моїх правках як народного депутата і повернутися до 1992. А стосовно цієї поправки, просимо її виключити. Тому що про Закон адвокатуру тут вже доповідач сказав, що все це виписано в Законі про адвокатуру, що там ви добавили, що туди юрисдикцію вводити цього Закону про мову про державну. Навіщо це? Конституція каже, що державною мовою в нас є українська мова.

ми дійсно не проголосували поправку 1992. Якщо він наполягає, ми можемо її ще раз поставити на голосування, а тоді... Там депутат якийсь Німченка затуляє, руками махає. Опустіть руку, депутат. Бо ви руками махаєте, Німченка затуляєте, я не бачу. Поставте на голосування. Дякую. так, Василь Іванович, ставимо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми ставимо зараз на голосування поправку номер 1997. А потім повернемося і проголосуємо за поправку номер 1992. Прошу голосувати поправка номер 1997.

За-10 Рішення не прийнято. І поправка номер 1992. Ми її обговорили, але народний депутат Німченко наполягає на… Ми пропустили голосування за неї. Прошу проголосувати.

За-10 Рішення не прийнято.

Шановні колеги, правка 1998 пропонує у пункті 2.41 Розділу VІІІ. "Перехідні положення" слова "Національною комісією стандартів державної мови" замінити на слова "центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки". Ця правка покликана на те, щоб впорядкувати вже існуючі повноваження центральних органів виконавчої влади. Прошу поставити на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже прошу коментар голови комітету. Оскільки за прийнятою комітетом редакцію статті 7 закону адвокат підтверджує рівень володіння мовою або шкільним атестатом, де є будь-яка оцінка з української мови, або сертифікатом, якщо атестату немає, ця поправка була відхилена. Дякую. Але ми не проти голосування. Дякую вам. І прошу голосувати поправку 1998. Колеги, я прошу визначатися. За-11 Поправка відхиляється. Наступна поправка… Вже ми, друзі, дійшли до 2000 поправки, з чим я всіх дуже вітаю. Рухаємося дуже швидко вже до фінального голосування. І 2001 поправка, це авторського колективу Нестора Шуфрича і пана Німченка. Будь ласка, мікрофон пану Німченку. Шановні колеги, ми вже зайшли з вами в Кабінет Міністрів. Я так розумію, я так розумію, що на сьогоднішній день це не діє ні Закон "Про державну службу", ні Закон "Про центральні органи виконавчої влади", де чітко виписано де, що і якою мовою розмовляє. Я хотів би, щоб ви подивились на те, що в нас уже пів Кабінету Міністрів – це є політичні фігури, на яких не поширюється трудове законодавство. Ви це знаєте чи ні? Це політичні фігури. І ми зараз ведемо мову про що – що неврегульоване питання застосування державної мови в Кабінеті Міністрів? Ну, це смішно, це єсть і в Законі про Кабінет Міністрів, і в Законі "Про центральні органи виконавчої влади", і взагалі поняття Конституції, є стаття 10. Про що ми ведемо мову? Для таких мужів від влади, яким є Кабінет Міністрів, і ми тут про що… 15 секунд, завершуйте, будь ласка. НІМЧЕНКО В.І. І ми ведемо торг про що: щоб все ж таки завести туди, в цей закон в майбутньому, хто так думає? Це непотрібно, це не вписується ні в які рамки законотворення. Давайте ж ми подивимося… Дякуємо і будемо вдячні, якщо у нас все-таки буде мова про суть поправок. Ви ж знаєте, що я тут найбільший поціновувач слухати суть поправок. Будь ласка, коментар голови комітету. дякую. Шановні колего, в чинному Законі "Про Кабінет Міністрів України" написано, що члени Кабінету Міністрів України повинні володіти державною мовою, але не зазначено, як це перевіряється, це і зараз написано. Проте порядок засвідчення рівнів передбачений і цим законом. Тому в даному випадку ми робимо посилання в Законі про Кабмін на Закон про мову. Через те ця ваша поправка була відхиленою. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу визначатися по поправці 2001.

Німченка. 2002. Шановні колеги, я хотів би звернути вашу увагу, що, про те, що заявив тут сейчас доповідач і визнав про те, що це все питання врегульоване. Але національну комісію тут же заводять не для того, щоб екзамени робити, а для того, щоб порядок застосування мови був такий як указано в цьому законі. І це трошки інше чим те, про що йде мова у висловах висловах доповідача. І я хотів би, щоб ми, коли дивимося на те, виходили з того, яка інституція перед нами. Це державна інституція. Це державна інституція, яка сама зобов'язана забезпечити неухильне виконання застосування статті 10. А ми що кажемо? Що це конституційно, должно быть ще конституційніше. Оце так воно звучить. Скажіть, будь ласка, де в Кабінеті Міністрів загроза державній… Завершуйте. 15 секунд, будь ласка. НІМЧЕНКО В.І. Де загроза, назвіть. Ви вчора чули, що за те, що я наголос не туди поставив – Украї'на чи У'країна, і тут уже кажуть, що треба відповідати, вибачатися. Ну, ви можете собі представить, це тільки наголос, а що буде тоді… Дякуємо. Ви знаєте, пане Німченко, мені здається, вас тільки зала підтримує зараз в тому, коли ви змінюєте ще на краще вашу українську. Репресій я не бачила в цій залі поки що. Будь ласка, пане Княжицький, вам слово для коментаря. Дякую. Тут сказано, що перше речення частини першої статті 7 доповнити словами "відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів української мови". виключити цю поправку. Комітет не погодився з тим, щоб цю поправку виключати. Тим більше, зважаючи на те, що, шановний колего, членів Кабінету Міністрів призначає не Кабінет Міністрів, а Верховна Рада. Це процедурна стаття, яка регулює те, що вже зараз записано в Законі "Про Кабінет Міністрів України". Дякую. Дякую вам. І прошу голосувати по цій поправці. За-6 Поправка відхиляється. Наступна поправка 2003 шановної колеги пані Олени Бойко, вам слово, прошу. Шановні колеги, у пункті 2.42 Розділу VIII "Перехідні положення" слова "Національною комісією стандартів державної мови" пропоную замінити на слова "центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки". Комітет пропонує перше речення частини першої статті 7 доповнити словами "відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів української мови". Це моя стандартна пропозиція – все ж таки змінити ті повноваження і не надавати їй Національній комісії зі стандартів української мови, а використати вже існуючий ресурс Міністерства освіти і науки, національної комісії з питань… інших національних наших органів, які займаються і стандартизацією української мови, і оцінкою якості знань. Тому прошу поставити цю правку на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за роз'яснення, шановна колега. І я прошу позицію голови комітету щодо цієї поправки. Дякую, шановна колего. Ми, справді, багато дебатували про те, який саме орган повинен засвідчувати і контролювати рівень володіння мовою, а також який орган повинен розробляти стандарти державної мови. За прийнятою комітетом концепцією таким органом є саме Національна комісія. І оскільки у вас, справді, було багато правок, ми шануємо і поважаємо ваш погляд. Але більшість членів комітету прийняла інше рішення, іншу структуру засвідчення рівня української мови. Саме через те ця поправка була відхиленою. Але комітет не проти того, щоб ставити її на підтвердження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я прошу визначатися по поправці 2003.

цю позицію, про яку йдеться в цій поправці. І друге. Я хотів би сказати, що, дійсно, заслуговує на увагу те, що говорить колега стосовно того, що у нас же є органи, цільовий орган освіти і науки, який передбачає, свої функціональні обов'язки в якого є, перевіряти саме на кшталт відповідності, знання і все інше. І друге. Стосовно державного сертифікату. Подивіться, ви міняєте, змінюєте 19 законів і в кожному пишете про державний сертифікат. Вкажіть в матеріальній частині, не в "Перехідних положеннях" или скажіть один раз, шановні колеги. Ну, хто, хто там працював? Я так розумію, що це не правовий комітет тут працював. Навіщо ви дублюєте? 18 дубляжів. Ви ж загрязняєте законопроект. Просимо виключити оце все. Будь ласка. Будь ласка, коментар голови комітету. 11:44:44 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Серед розробників цього законопроекту і попередніх його версій визначні юристи. Один з них, коли він працював, він не був суддею Конституційного Суду, але зараз він є суддею Конституційного Суду, Сергій Петрович Головатий. Ще один професор Василенко, який зараз є, який теж був суддею Конституційного Суду. Василенко не був, але він працював у міжнародних організаціях, досвідчений правник. Інші судді Конституційного Суду допомагали нам працювати над цим законопроектом. А коли судді Конституційного Суду нам допомагають над ним працювати, ми не можемо не можемо їм не довіряти, це все одно, що вам не довіряти, Василю Івановичу. Ви шановна людина, ми до вас прислухаємося, але у даному випадку комітет вважав, що ця ваша поправка є просто прикрою помилкою, яку ви здійснили разом з колегою Шуфричем, тому рекомендував її не підтримувати. Дякую. Дякую за роз'яснення. Я навіть думаю, що це Шуфрич, мабуть, здійснив помилку, а Василь Іванович не був автором цієї поправки, тільки підписався, тому що, як правильно сказав пан Княжицький, ми вам довіряємо. Голосуємо, будь ласка, за цю поправку.

За-7 Рухаємося далі. Ця поправка відхилена. Пані Олена Сотник на наступній поправці не наполягає. Дякуємо. 2006 поправка. Так само Німченко, Шуфрич. Будь ласка, вам слово, Василь Іванович. Шановні колеги, коли йдеться питання про таку інституцію, де ми можемо робити контрольні функції допоміжним законом, а цей закон для діяльності Кабінету Міністрів не є основним законом і не є цільовим спеціальним законом, є спеціальний закон про цей орган. І тому вести мову про те, що що первичный є закон про функціонування мови стосовно дії любої державної інституції. Це невірний посил. І тому ми вважаємо, що цю позицію потрібно виключити. Ми не можемо робити вот это специфіка, яка в цьому законопроекті, дублюються норми, дублюються, дублюються і більше нічого. Для того, щоб чим більше балакаєш, тим більше відкладається в пам'яті людей,

це процедура чи неофіційна процедура. От про що йде мова. І тому ми б хотіли би, хотіли, щоб ви прислухалися і виключили цю позицію.

обов'язок володіння державною мовою вже зараз існує в дуже багатьох законопроектах. Цей законопроект визначає механізми, яким чином це володіння має засвідчуватися. Саме тому тут є посилання на ці законопроекти. І тому комітет цього не підтримав. І, шановна колего, прошу мені надати слово з наступною поправкою 2007. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, шановний пане Михайло, ми точно не будемо сваритися. Всі будуть щасливі в цій залі. Всі. А зараз ми голосуємо поправку 2006. Прошу.

друзі! Ви так раділи, що я прийшла і вже починаєте цьому, якось вже не такі раді. Ви ж якось визначтеся зі своїми емоціями. Шановні колеги, дозвольте оголосити наступне. Поправка 2006 набрала 10 голосів. Вона відхиляється. Далі поправка – 2007. У нас є письмовий тут листочок від пана Папієва з проханням надавати йому слово по низці поправок. час ми не можемо узурпувати владу в цій сесійній залі одним народним депутатом і маємо надавати всім народним депутатам, які просять по тій чи іншій поправці. зараз буде компроміс: ми надамо слово пану Папієву і потім пану Княжицькому, який це прокоментує. Прошу. І не кричіть, ви визначтеся, чи ви раді, чи ви не раді. 11:49:34 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Дякую. Шановна Ірино Володимирівно, дякую вам за те, що ви толерантно, зважено ведете сесію і що надаєте народним депутатам України незалежно їх політичних вподобань, надаєте слово. Але стосовно цієї поправки я хочу звернути, і це норма цієї таблиці недолугої. Доповідач би мав сьогодні не розказувати щось, що він думає, як він думає. Та мене абсолютно не цікавить, що він думає. Перед нами є таблиця, яка має бути сформатована відповідно до Регламенту. І тут є, в таблиці є стовбець, законопроект запропонований, тобто редакція головного комітету. Ми зараз говоримо про поправку номер 2007 і написано, що вона врахована. І в ній сутність іде, що замінити слова "вищого навчального закладу" замінити словами "закладу вищої освіти". Але поруч редакції комітету взагалі немає. Для чого це зробив Микола Леонідович? Дайте завершити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд завершити. Є всі підстави казати, що доповідач сьогодні зробив і доповідає нам таблицю в тому вигляді, який передбачає фальшування цього закону під час завершення і доопрацювання його... Зрозуміла ваша позиція. Будь ласка, коментар голови комітету, прошу. 11:51:09 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Я просив би колегу говорити за правками і не висловлювати тут припущення і методи роботи, які ці колеги самі використовують, не переадресовувати їх до інших. Тому що таблиця абсолютно коректна, і навіть автор, депутат, який ставить зараз запитання, зрозуміло, що йдеться про те, що по всьому тексту змінити слова на "заклади вищої освіти". Тобто привести цей закон до чинного Закону "Про освіту". І я тому прошу, але далі в другому абзаці цієї правки сказано: пропоновані зміни до статті 48 слова "вищих навчальних закладів" замінити словами "заклади вищої освіти", в попередньому абзаці іде те саме. Тому я прошу поставити цю поправку на підтвердження без другого абзацу. Дякую. Дякую. Будь ласка, ставлю на голосування, прохання голови комітету, прошу визначатися. Це компроміс, це компроміс, пане Михайло. Ні, ні, я не можу собі дозволити порушувати Регламент, ви що. За-22 Жодного порушення Регламенту, і ми рухаємося далі. Поправка наступна 2008. Найактивніший авторський колектив Шуфрич і Німченко. Будь ласка, мікрофон пану Німченку. Але я хочу сказати, якби ми не активнічали, але ж ви не виклали зміст цієї норми. Подивіться, пропозиція була, а яка редакція виноситься на обговорення по цій поправці в комітет, що прийняв комітет, то ми тут нічого не находимо. І, пане Миколо, ну, знайдіть в собі все-таки сили сказати, що да, це був ляп, ну, що ж ви так перед людьми такі несете інсинуації свої і кажете, посилаєте до 48 статті в подальшому. Нема там нічого подібного щодо 2.43 підпункту, подивіться, будь ласка. І давайте все-таки визнавати свої, так сказати, помилки. Бо в тому сила кожного не лише юриста, а народного депутата. Визнати помилку, визнати, що ми натворили, і прийняти рішення про саморозпуск. Оце буде Але мені здається, що в нас немає таких повноважень, шановний пане юрист. Ну, що ж ви закликаєте до антизаконних дій у цій залі? Я протестую! Я протестую як президія. В нас немає таких повноважень про саморозпуск тут зараз приймати рішення. Будь ласка, шановний пане Княжицький. Шановний колего, не знаю, як у вас, у ваших політичних силах, а в нас у "Народному фронті", у патріотичних політичних силах не прийнято, щоб депутати були розпущеними. Ми не можемо себе розпущено вести, як ви пропонуєте. Тому саморозпущеними ми не будемо, ми будемо чесними, порядними, патріотичними депутатами. Ця ваша поправка відхилена через те, що питання застосування державної мови у вищій освіті врегульовано Законом про державну мову та в Законі "Про освіту". І в даному випадку йдеться лише про узгодження цих законів між собою. Відтак поправка, яка пропонує відхилити таке узгодження, відхилена комітетом. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Заради справедливості я скажу, друзі, що в цій поправці немає жодного слова про розпусту. Тут абсолютно інший зміст. Але я пропоную зараз за неї голосувати, визначатися. Прошу визначатися. За-9 Зала об'єдналася проти розпусти, не підтримала цю поправку. І наступна поправка 2009, це поправка… Ні, наступна 2010. Так само…

говорить неправду. І він оманює не тільки зал, а й всіх громадян України. В цій таблиці відсутня взагалі у стовпці редакція, запропонована комітету, відсутній взагалі текст цієї поправки, яка написано "врахована" чи "не врахована"? Тобто коли вони будуть доопрацьовувати, як завжди, під столом і виносити закон на друге читання, фактично він створив сьогодні умови, зумисно чи ні, це нехай Генеральна прокуратура з'ясує, для того, щоби сфальшувати цей закон і вписати сюди абсолютно інші редакції ніж голосувалися у Верховній залі України. Тому під стенограму кажу, що у відповідний спосіб, маючи оцю таблицю, нами буде підготовлено звернення про внесення в ЄРДР можливих зловживань з боку доповідача стосовно цієї таблиці, бо немає взагалі кінцевої редакції комітету і неможливо... ГОЛОВУЮЧИЙ. 15 секунд завершити. Взагалі він говорить якісь редакції, які тільки існують в його голові, не буду казати далі, так, і в його якихось скривлених... скривленому світосприйнятті. А я хочу, щоб ми дивилися редакцію...

Потім рядок 715, бачите, в табличці: викласти 48 в такій редакції, 718 і так далі. Шановна головуюча, ну, немає Голови Верховної Ради, я знаю, що ви разом працювали над реформою парламенту, і ми попросимо не лише курси української мови організувати, а і курси для деяких депутатів, як читати таблиці. Бо особливо прикро, що такі шановні колеги, от вони весь час кажуть, що вони під столом щось роблять, таблицю треба на столі читати, дивитися на норми, які там написані. Прикро, що... тим більше, члени регламентного комітету якось настільки не підготовлені до депутатської роботи. Але ми потім з вами зберемося, навчимо, як з таблицями працювати, будемо разом ефективно співпрацювати. Дякую. Дякую. Я ставлю на підтвердження зараз, на голосування поправку 2009 в повному обсязі. Прошу визначатися, колеги, будь ласка. За-15 Поправка залишається в редакції комітету. в рамках традиційних екскурсій до Верховної Ради України завітали учні 2 класу 53-ї столичної школи. Дивіться, які вони симпатичні, гарні. Вони всі чудово володіють українською мовою. Дорогі учні 2 класу 53-ї школи, зараз парламент працює над дуже важливим Законом про забезпечення функціонування української мови як державної, і ми сподіваємося, що ми цим самим і вам допоможемо краще опанувати українську мову. І наша всім вам порада – ніколи не прогулюйте школу, не робіть так, як зараз роблять деякі народні депутати України. Друзі, раді вас бачити. Ми продовжуємо нашу роботу зараз над поправками. І наступна поправка народних депутатів України, які не прогулюють парламент, вони молодці, це Нестора Шуфрича і пана Німченка. Будь ласка, пану Німченку мікрофон. Йдеться про 2010, я так розумію. Шановні колеги, ми просимо виключити положення, де встановлюються такі рамки поведінки для керівника, для ректора вищих навчальних закладів, незважаючи, чи це державний, чи недержавний. Давайте ж ми все-таки будем якось поле діяльності, поле застосування визначати. Тоді напишіть, що всіх без виключення чи можете лише державних, і хто буде його застосовувать і тоді придумать, що якийсь клерк високопоставлений, він буде сам тлумачити ці норми закону. І до чого це приведе, ми це все знаємо. І тому ми просимо, шанобливо просимо, і щоб діти чули, "Опозиційна платформа – За життя" просить виключити це положення, 15 секунд, завершуйте. НІМЧЕНКО В.І. …нагрузку неконституційного характеру, тому що в силу статті 10 Конституції України все це передбачено – норми поведінки, а розмовна діяльність – це є… Дякуємо. Будь ласка, я на 1 хвилину продовжую зараз наше засідання для того, щоби надати слово шановному голові комітету і проголосувати цю поправку. Будь ласка. 12:00:42 дякую. Шановні колеги, отам от дітки, я думаю, що і вчителі. От бачите, як робиться законопроект. В чинному законодавстві сказано, що директори шкіл і вищих навчальних закладів повинні володіти державною мовою. І це нормально, у вас же володіє директор державною мовою, правда? Володіє, прекрасно. А колега Німченко і весь "Опозиційний блок" пропонують виключити цю норму, щоб ці люди не володіли державною мовою, щоб вони взагалі не зрозуміли, якою мовою володіють. А ми наполягаємо, щоб ця норма, яка є в чинному законодавстві, залишилася і тут, у цьому законі щоб були критерії, які оцінюють ці володіння. Саме тому комітет не погодився з колегою Німченком і Шуфричем. Дякую вам, успіхів! І прошу колег не підтримувати цю поправку, бо наші директори шкіл і інститутів володіють і мають

Те, що несе доповідач, не має ніякої підстави. Йдеться питання, що вводять екзаменаційну комісію, яка називається Національна комісія зі стандартів української мови. І ці будуть приймати екзамени. Із-за незнання граматики, в тому числі української, штраф до 8 тисяч. От який ви закон пропонуєте, і щоб вчителі це знали, а… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, дякуємо. Я прошу визначатися по поправці 2010, друзі. І користуючись присутністю Ось саме так треба обговорювати будь-яку важливу тему, бачите! Добре. Я прошу визначатися по поправці 2010. Що кажуть, що це тимчасове явище? Ні, я сподіваюся, це в нас постійна висока політична культура. 12:02:41 За-4 12:02:44 ГОЛОВУЮЧИЙ. Поправка відхиляється. Друзі, згідно Регламенту роботи Верховної Ради України я оголошую перерву на 30 хвилин до 12 годин 35 хвилин. І ми розпочнемо нашу роботу, продовжимо, вірніше, з розгляду поправки 2011 шановної колеги пані Бойко. Дякую. (Після

роботи, будь ласка.

І поки народні депутати заходять в зал, я хочу зачитати оголошення, яке надійшло в президію Верховної Ради України. Отже, відповідно до статті 60 Регламенту Верховної Ради повідомляю про створення у Верховній Раді України восьмого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Незалежність та розвиток". Керівником цього об'єднання обрано народного депутата України Рибалку Сергія Вікторовича. Вітаємо новостворене об'єднання. Документ є. Отже, ми продовжуємо розгляд Закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Хочу нагадати, нам залишилося 74 поправки. Ми встигнемо, я переконаний, сьогодні розглянути майже всі з них, завтра завершити. Нагадую, сьогодні комітет і кожен, хто хоче дізнатися, якою буде ключова компромісна завершена пропозиція по закону, зможе це вияснити по документу, який підготує комітет. Завтра об 11 годині голосування. І я публічно ще раз звертаюся до усіх народних депутатів державників, патріотів, завтра о 10:40 бути в сесійному залі, буде голосування Закону про мову. Я буду публікувати списки тих, що голосували, в "Голосі України", і я впевнений, що кожний буде нести відповідальність за це голосування перед своїми виборцями. Нагадую, більш як 50 відсотків підтримують статус української мови як єдиної державної. І український парламент має цілковито відповідати волі українського суспільства і українських виборців. Зараз хочу вам нагадати, що ми завершили роботу до перерви на поправці 2010. Ми 2010 розглянули, пане Миколо, чи Зараз 2011. І по 2011 поправці я надаю слово автору правки Бойко. Включіть, будь ласка, мікрофон. Шановні колеги, правка 2011 пропонує: "У пункті 2.43 Розділу VIII "Перехідні положення" слова "Національною комісією стандартів державної мови" замінити на слова "центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки". Це моя традиційна правка, яка пропонує узгодити норми чинного законопроекту з існуючими повноваженнями центральних органів виконавчої влади. Натомість хочу сказати, що скільки б правок не було технічних, скільки б не було пропозицій від депутатів, жоден народний депутат не повинен своє суб'єктивне враження і суб'єктивні думки ставити вище закону і інтересів української мови. Тому, звичайно, я буду наполягати на тому, щоб поставили на голосуванні. Але моя принципова позиція ніяким чином не повинна зашкодити, як і позиція інших народних депутатів, прийняттю цього закону. Прошу його підтримати, а наразі підтримати цю правку. Дякую. Дякую. Ця правка, як і інші правки колеги Бойко, говорить про те, що Міністерство освіти має засвідчувати рівень володіння українською мовою. Такий погляд має право на існування. Але, з точки зору комітету, цим має займатися відповідна комісія. Через те правка була відхилена. Дякую. Я ставлю на голосування поправку 2011, комітет її відхилив. Хто її підтримує, прошу голосувати, будь ласка. Рішення не прийнято. Я, до речі, хочу нагадати, що засідання комітету відбудеться тут, на третьому поверсі, о 14:30, щоб потім не було в нас у залі розмов, що ми не знали, не орієнтувались, про що голосуємо. Тут, на третьому поверсі, о 14:30 відбудеться засідання комітету під головуванням Миколи Княжицького. Даю доручення всім членам комітету прибути на засідання і взяти участь в розробці завершального варіанту Закону про мову. По 2011-й рішення не прийнято. 2012-а. Не наполягає. 2013-а, Німченко. Будь ласка, включіть мікрофон. Шановні колеги, я хотів би сказати про те, що, дивлячись на цю таблицю, тут уже велась ціла дискусія стосовно, то почитайте, яка все-таки редакція статті 48. Чи ви знову робите відсилку до матеріальної часті цього законопроекту, де ви виписуєте, що таке освітянська мова. То я хочу вам сказати: тут є посил на Закон "Про освіту" статтю 7, стаття 7 частина сьома, то ви подивіться, вона дискримінаційна. Іде питання взагалі, що там проводиться освіта українською мовою або мовою країн європейської спільноти. А де ж мови національних меншин? І де мова російська? Ви теж цього не найдете. Ну, це ж неможливо, до 40 відсотків у нас російськомовних людей. 30 секунд завершити. Будь ласка. НІМЧЕНКО В.І. …російськомовних людей до 40 відсотків всього населення. Ви подумайте про що. І заборона вивчати і отримувати вищу освіту на цій мові заборонено. Я хотів би, щоб такі положення знайшли своє висвітлення про те, що захист мов національних меншин був у цьому законі. І скажу конкретно вам як доповідачу: почитайте наші пропозиції… Дякуємо. Будь ласка, коментар голови комітету. 12:39:12 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Отже, стаття 48 говорить про те, що "Мова освітнього процесу у вищих навчальних закладах: 1. Мовою освітнього процесу у вищих навчальних закладах є державна мова. мова. 2. Застосування мов у вищих навчальних закладах визначають закони України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і "Про освіту"." Це редакція закону, яку профільний комітет запропонував до другого читання. І поправка колеги… в таблиці це є, поправка колеги Німченка і колеги Шуфрича була відхиленою. Дякую. 12:39:45 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Я прошу визначатись по цій поправці. Я нагадаю, це поправка 2013.

За-8 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 2014. Це поправка пана Луценка. Але наполягає, щоб дали слово… Пан Папієв, будь ласка. Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України, ви знаєте, прийшов Голова Верховної Ради України, пішов з засідання, наговорив тут масу якихось речей, які є абсолютно суперечать чинному Регламенту, що сьогодні він дає доручення провести комітет. А я вам хочу зачитати статтю 122. статті 122 до проведення голосування щодо прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому Верховна Рада може доручити, не Голова Верховної Ради України, тому що він простий народний депутат України, як і ми всі, ми просто доручили йому вести сесію, а Верховна Рада. Де голосування Верховної Ради? Голосування 226 голосів. Тобто зараз Голова Верховної Ради України фактично ініціював особисто, особисто, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення 122 Закону України "Про Регламент", це закон України. Стосовно цієї поправки. Я прошу поставити її на голосування на підтвердження. Я закликаю Голову Верховної Ради України не набирати на себе… Дякую вам, шановний колего. Я хочу нагадати також норми Регламенту, які визначають, що головним місцем роботи будь-якого народного депутата – чи він у владі, чи він в опозиції – є саме комітети Верховної Ради України. засідати, розглядати закони і приводити їх до тієї відповідності, в якій ми будемо їх голосувати в сесійній залі. Тому сьогодні порушенням норм Регламенту буде саме прогулювання і відсутність на комітетах. Я хочу звернутися до всіх народних депутатів України з проханням не забувати про необхідність обов'язкового відвідування своїх комітетів, не тільки Комітету з питань культури. А всі комітети сьогодні мають відбутися, і там має бути кворум, це обов'язково і цього вимагає Регламент. А зараз, що стосується поправки 2014. Я надам слово шановному голові комітету. Будь ласка. Дякую. Голова Верховної Ради оголосив, де буде проходити комітет, відповідно до плану роботи комітету. Так що я не бачу тут жодних порушень. Після… Почекайте. Почекайте. Почекайте. Комітет проводиться кожну середу в нас і в цю середу буде проводитися. Ще раз кажу, після завершення постатейного розгляду законопроекту Верховна Рада проводить голосування щодо прийняття законопроекту в другому читанні. Якщо до законопроекту немає зауважень народних депутатів, головуючий на пленарному засіданні може поставити його на голосування в цілому як акт Верховної Ради. А комітет ми проводимо, відповідно ця поправка врахована в редакції комітету, носить редакційний характер, тому врахована комітетом в затвердженій ним редакції. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. На вимогу голови комітету, я ставлю цю поправку в повному обсязі. Будь ласка. ще раз наголошую, що є обов'язковим для депутатів відвідування комітетів. Було би правильно щодня друкувати, щотижня, друкувати, хто прогуляв комітет і зірвав кворум. Оце є грубе порушення Регламенту. За-8 В редакції комітету залишається ця поправка. Наступна – 2015, народний депутат Німченко. Будь ласка, вам слово. Дякую. Держава зобов'язана створити належні умови для національних меншин, рівні можливості доступу до освіти всіх рівнів освіти, стаття 13, в тому числі право вивчати мови своїх меншин. А тому посилка, про яку йдеться, ви там подивіться на статтю 7 Закону "Про освіту", яку закладено в цей законопроект, то ви подивіться, там забезпечується це чи ні, нема там ні права на отримання освіти національним меншинам, нема там ні права на отримання освіти після закінчення початкових класів навчання. І тому я хотів би, щоб ми виконували приписи статті 8 Конституції. Ми ратифікували це, Рамкову конвенцію, ще 9 грудня 1997 року, це повинна бути настільна книга, ця позиція, коли ми вирішуємо стосовно природних прав громадян України, які є наші громадяни, національні меншини, у них є… Будь ласка, коментар голови комітету.

відповідно до законодавства, окремих класів (груп) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою і не поширюється на класи з навчанням державною мовою. Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної загальної і середньої освіти, поряд із державною мовою, мовою відповідного корінного народу. Це право…" і далі по тексту. Таким чином, тут йдеться про права на освіту національним меншинам, і через те комітет відхилив вашу правку, бо ми хочемо гарантувати право на освіту національним меншинам. Дякую. Дякую. І прошу визначатися по цій поправці. Нагадаю, це поправка 2015. За-6 Поправка відхиляється. Наступна поправка 2016 народного депутата… так само Шуфрича і Німченка. Будь ласка, Василю Івановичу увімкніть мікрофон. Я хотів би попросили дуже доповідача: ну, не несіть цю інформацію, якої чи ви самі не розумієте… Ви почитайте, там написано, забезпечується освіта дошкільна і початкова. А де середня? Нема там нічого, кроме державної мови. А окремо є для корінних народів, до яких віднесено, кримськотатарських. І ви напишете… там написано, що для них є і середня освіта. А де ж національні меншини, яких кількість більше, ніж кримськотатарського населення? Правильно, що їм дають право отримати середню освіту. Почитайте. А де ж інші люди нас в Україні: російськомовні, національні меншини, білоруси, гагаузи? До речі, я б так не застосовував би стосовно гагаузів ваші вирази, вислови і все інше. Це – нація, рівна серед рівних.

зазначеної норми, настоюєте і несете неправду в народ, в суспільство із зазначеної трибуни. Подивіться ще раз і почитайте: там виключно середня освіта виключно українською державною мовою. Почитайте статтю 10 Конституції, почитайте міжнародні норми права. Хто так відноситься до свого населення? Кожну людину ми зобов'язані захищати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Колеги, я прошу все-таки вкладатися в одну хвилину, тому що із зали лунають зауваження, що ми дуже багато часу додаємо доповідачам поправок, і вони часто говорять не по суті поправок. Тому, будь ласка… Я не чую крики із зали, але я звертаюсь до всіх, щоби вкладалися в одну хвилину. Будь ласка, коментар голови комітету. Тут ідеться про права на освіту меншинам, які очевидно гарантуються, це питання вирішено в чинному Законі "Про освіту". Ми не можемо Законом про мову вносити суперечності з чинним Законом "Про освіту", тим більше, що таким було рішення Верховної Ради при прийнятті цього закону в першому читанні. Попрошу жодним чином тих, хто ставить запитання, не виділяти якісь окремі народи. З великою шаною і повагою ставлюся до гагаузького народу, як і до всіх інших народів. І, колего, ну, не виділяйте, протиставляйте, будь ласка, от народи один до одного, всі ми – рівні, представники різних національностей. Поправка комітетом відхилена. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. І я прошу визначатися по цій поправці. Поправка Нестора Івановича Шуфрича і Німченка, да, це так дійсно. Шановні колеги, я ж знову повертаюсь, скажіть, тут уже доповідач сказав, що це визначено в Законі "Про освіту". Він сейчас знаходиться на ревізії в Конституційного Суду. І я тоді запитаю конкретно вас, доповідачу, а де ж ви були, коли гриміло "якщо признають Закон "Про освіту" неконституційним"? Чим ми займалися місяць, працювало 420 народних депутатів. Що тоді буде? Подивіться. А буде те, що з кримінальними справами в антикорупційному... інституції, 65 кримінальних справ коту під хвіст пішли. Що дальше? як ви можете співвідносити так, з українською мовою себе вести? Це повинно бути вивірено і бетонно

Дякуємо за роз'яснення. Будь ласка, коментар голови комітету по цій поправці або не буде, відповідно до цього будемо реагувати. Ця поправка відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Колеги, прошу визначатися по поправці 2018. За-4 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 2021. Так само народних депутатів Шуфрича і Німченка. І сьогодні поправки нам доповідає пан Німченко. Будь ласка. Шановні колеги, ми вже перейшли в атмосферу місцевих виборів. Це, в тому числі й де компактно проживають національні меншини, які мають свій… материнську мову, яка не співпадає з державною мовою. Тому ми просимо, по-перше, виключити ці положення. Давайте не будемо чіпати, все є. Закони про діяльність, про виборчу систему – це все є. І навіть є те, що які виборчі бюлетені як писати, якою мовою. Те все виписано і врегульовано. В чому проблема? Ми ж ведем мову про захист, угроза державній мові якась. Якась... Ви то скажіть, де загроза державній мові є, і як ви цією нормою будете її захищати. От про що йде мова. А не придумувати один з… Дякуємо за роз'яснення вашої поправки. Будь ласка, коментар голови комітету. повинні володіти українською мовою, але, очевидно, від них ніхто не буде вимагати складати жодних іспитів, але володіти на рівні шкільного атестату вони повинні для того, щоб розуміти рішення загальноукраїнських державних органів. Поправка відхилена. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. Колеги, я прошу визначатися по поправці 2021. За-6 Поправка відхиляється. Наступна поправка пані Бойко 2022. Будь ласка, вам слово, шановна колего. Шановні колеги, це моя традиційна правка стосовно повноважень центральних органів виконавчої влади. Я почула думку комітету, тим не менше хочу підкреслити, що такі мої пропозиції на підтримку реформи державного управління частині уніфікації і оптимізації повноважень і функцій центральних органів виконавчої влади. Ми пропонуємо оптимізувати функції реформою, а тим не менше цим законопроектом пропонуємо створити новий центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом і повноваження чітко не розподілені між існуючим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки і тим, який ми створюємо. Це ще один мій аргумент на підтримку своєї правки. Тому прошу її поставити на голосування, але ще раз підкреслюю, що суб'єктивізм мій ніяким чином не вплине на моє рішення і на рішення нашої фракції на підтримку в цілому закону. Дякую. Дуже дякую вам за роз'яснення. Будь ласка, коментар голови комітету, чому була ця поправка відхилена. 12:55:12 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Концептуально у колеги Бойко був інший погляд на рівень засвідчення володіння державною мовою, щоб це здійснювало Міносвіти. Рішення комітету було, що це має здійснювати відповідно комісія. Тому ця поправка відхилена, але ми шануємо думку колеги Бойко, дякуємо їй за активну роботу з нашим спільним законопроектом і не проти того, щоб ця поправка була поставлена на голосування. Дякую. Дякую вам за роз'яснення. Колеги, прошу визначатися. порядку інформації, шановні колеги. Йдеться вже про Закон про електронну комерцію. Ето стосовно того, що не поширюється на якісь сфери відносин. Я хотів би почути від доповідача, в чому тут система, в чому загроза українській мові як державній в системі електронної комерції? Я хотів би, щоб і мені, і люди щоб зрозуміли, що за цим стоїть. Ми бачимо, і тут є вуха, видно вуха, що за цим стоїть. Але ви скажіть людям, що це значить? Що це значить, коли вводиться такий механізм контролю в електронну систему, Що це як не мазепинські ярмарщики будуть працювати у цій системі? Я хотів би, щоб ви все-таки надали відповідь. Просимо виключити взагалі цей закон, не вводити його сюди. Дякую за ваше запитання. Будь ласка, прошу цю поправку прокоментувати голову комітету. 12:57:18 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Поправка стосується захисту прав споживачів. В законі передбачені права споживачів при купівлі товарів. Ці права універсальні, діють в тому числі в електронній комерції. Що сказано в статті, те, що мовою обслуговування споживачів є державна мова. Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи-підприємці, інші суб'єкти господарювання, що обслуговують споживачів, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті, здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари, в тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами. На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін. Суб'єкт електронної комерції, зареєстрований в Україні, під час своєї діяльності та в разі поширення комерційного електронного повідомлення зобов'язаний забезпечувати надання всієї інформації, визначеної Законом України "Про електронну комерцію", в тому числі щодо предмету електронного договору, державною мовою. Кожній особі на території України гарантовано право одержувати інформацію про товари та послуги державною мовою. Виробники, виконавці, продавці в Україні…

Я хотів би запитати доповідача. Так це все-таки побутові відносини тут чи не побутові? Ви тут три неділі розказували, що ні в якому разі не буде зобов'язань в частині побутових відносин громадян, це їх природне право спілкуватися. А тут подивіться, з чим це зв'язано, ви кажете про каталоги, ви кажете про щось і доводите до того, що якщо споживач скаже: "Ану, мені оцю річ віддайте, але напишіть інструкцію до неї українською державною мовою". Ви розумієте, куди ви це штовхаєте? Це заблокують, під любим видом заблокують діяльність навіть бізнесових структур. Що тут незрозуміло? Тут аналіз хто-то робив? Почитайте висновки експертизи вашої, Верховної Ради, почитайте, про що вони пишуть. Почитайте, про що пишуть, коли давали експертизу по Закону "Про освіту", не слухали нікого, нічого… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. В даному випадку жодним чином мова не йде про побутові відносини, оскільки продаж побутової техніки - це не є приватне спілкування. В юридичного управління Верховної Ради не було жодних зауважень

Через те ваша поправка відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Прошу визначатися. За-6 Поправка відхиляється. Наступна поправка 2025, це нашої шановної колежанки пані Продан. Але просить по ній

Верховна Рада України розглядає той законопроект, який фактично не дуже турбує переважну кількість українців, законопроект про тотальну примусову українізацію, законопроект, який скасовує ті гарантії, які передбачені статтею 10 Конституції України, яка має найвищу юридичну силу і більшу юридичну силу ніж той закон, якщо він, не дай Бог, буде проголосований в четвер, який зараз розглядається. Ця правка стосується сфери електронної комерції. Жодним чином нічого спільного з діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування вона не має, тобто з тими органами, які асоціюють, які виступають від імені українського народу, є уособленням української державності. Фактично йде тотальна українізація цих сфер з нехтуванням переважної кількості представників національних меншин і і в першу чергу з дискримінацією русскоязычного населения… Дякую. Шановний колего, давайте вам нагадаємо, як пан Німченко, коли працював у Конституційному Суді, розтлумачив статтю 10 Конституції. Положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким "державною мовою в Україні є українська мова", треба розуміти так, що українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійснення повноважень органами державної державної влади, місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п'ята статті 10 Конституції) (Рішення 14 грудня 99-го року). Відповідно до цього рішення ми підготували закон. Він нічого не вносить нового, лише розкриває

Дякую. Я ставлю на голосування цю поправку. Будь ласка, прошу визначитися. Я ставлю її на голосування в повному обсязі, За-5 Поправка залишається в редакції комітету. Будь ласка, наступна 2026 пана Німченка і Шуфрича. Прошу. сейчас тут прозвучало, що залишається в редакції комітету. Ну, я не бачу тут редакції комітету. Це, по-перше. Двокрапки там немає. і ще хочу. Пане доповідачу, ну, якось я хочу вас доповісти, що колишніх суддів Конституційного Суду не буває, є суддя Конституційного Суду у відставці, а то тоді був суддею. тричі, тричі невірно називаєте посаду, поважну посаду судді Конституційного Суду. І друге. І друге. Ще раз кажу, ви посилаєтесь на те, що я його писав? Да, ми його писали і я підписав, там все є, у вас це є. І ми писали, що якраз це у сфері, де працюють державні органи, діловодство, керівництво і в місцевих органах влади. Оце там і повинна бути офіційна мова державна українська мова. І це випливає з… ГОЛОВУЮЧИЙ.

Я хотів би, щоб ви виходили чітко з норм Конституції, не займались конспирологией тут і не придумували. Не посилайтесь на рішення, там чітко написано, якщо вже посилаєтесь, то робіть цей законопроект відповідно до цього рішення… Будь ласка, коментар голови комітету. 13:05:56 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Шановний колего, ну, справді, ви за посадою взагалі-то народний депутат України, але ви дійсно суддя Конституційного Суду у відставці. Вибачте, будь ласка, якщо я вас образив. Я шаную вашу роботу, ваш внесок в конституційне право України, особливо шаную, яку велику справу ви зробили, коли взяли участь в голосуванні і підтримали цей важливий… і те, що ви багато зробили, коли підтримали це роз'яснення до статті 10, фактично підтримали створення цього Закону про українську мову як державну. Це, безумовно, ваша заслуга. І ми всі цінуємо все, що ви робили і продовжуєте робити для затвердження української мови як державної. Дякую, колего Німченко. Але ця ваша конкретна стаття комітетом відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви знаєте, така єдність в залі, така політкоректність що серце радіє і співає. Я прошу визначитися по поправці 2026, друзі. Я вам скажу, атмосфера набагато більш фантастичніша, ніж коли йшло голосування по мовному закону Колесніченка-Ківалова. Тоді тут таких компліментів точно не було. 13:06:59 За-5 Поправка відхиляється. Але скільки теплих слів було на адресу автора. Наступна поправка – 2027, так само Шуфрича і Німченка. Будь ласка, мікрофон. Я знову про те, куди ж втручається цей законопроект. Коли я сказав, що захищена залишилась лише спальня, то я вам скажу, до кінця розгляду ми дійдемо, і ви почуєте, що і в спальні вже тут будуть зобов'язання якісь. Ви чули, тут про розпусту якусь вели мову. Я розумію, коли це веде жінка, але я не розумію, чим це передбачається, коли чоловік про це каже, тим більше доповідач. Це якась, як сказати, збентеженість в чомусь чи що? Я хотів би, щоб ми оцю іронію залишили при собі, стосовно цього, в тому числі про мою роботу судді Конституційного Суду. Ми, дійсно, її створили, цю інституцію, вперше в Україні ми були 33-ю в Європі. Щоб це всі знали. І ми з нуля починали, шановні. І от ці смішки, давайте…

Виконавець, постачальник, власник, оператор магазину чи каталогу, власник домену і все інше – що це? ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, коментар голови комітету. Дякую. Шановний колего, ну, справді, ну, в моїх словах не було жодної іронії, а лише щира вам вдячність за вашу роботу, і на це ваше рішення ми навіть в Преамбулі цього закону послалися. Ми фактично вважаємо вас навіть співавтором цього Закону про українську мову і справді щиро вам вдячні. Жодної іронії, я абсолютно щиро говорю. Щодо вашої цієї правки, то ми справді вважаємо, що інформація про товари і послуги має надаватися державною мовою, і саме через те ця поправка комітетом була відхилена, тому що, як я вже говорив, якщо люди не отримують товарів і послуг, вибачте, вони куплять якийсь продукт, де буде написано щось незрозумілою для людей мовою, потім отруяться, бо це життя людей від цього залежить, щоб було зрозумілою мовою, в Україні українська є зрозумілою мовою, тому ми це написали. Дякую. А ваша ця поправка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я прошу визначатися по поправці 2027.

Німченко. Шановні колеги, ну, знову ж таки, це вже навіть і не смішно, я вам скажу, це вже навіть і не смішно, це просто знущання, знущання з роботи Верховної Ради. Я пропоную, якщо такі законопроекти вносити з такою редакцією і з таким бажанням тотального контролю за людьми зобов'язуючого характеру щодо природного використання своєї мови, то це є ніщо інше як знущання з людей. Повірте, що тут точно є всі підстави вести мову про смерть языка російського і языков национальных меншин. І тому я хотів би ще раз попросити, ну прислухайтесь, почитайте, вивчіть норми, практику, почитайте закон у Польщі. Якщо ви там десь подібне найдете... Дякую. Прошу голову комітету прокоментувати. 13:11:10 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Шановний колего, дивіться, у вас і в колеги Шуфрича були претензії до слів: "Продавець (виконавець, постачальник, власник та оператор інтернет-магазину чи каталогу та власник домену)". Оскільки попередня поправка була врахована раніше редакційно, то ми і прибрали, насправді, ці слова просто іншою поправкою. Хочу вам процитувати редакцію, яка рекомендується Верховній Раді. Статтю 7 доповнити частиною п’ятою такого змісту: "Порядок застосування державної та інших мов в електронній комерції визначається Законом України про забезпечення функціонування української мови як державної". Отже, ні російській мові, ні русскому языку, якщо говорити російською, як ви кажете, очевидно, ми не дамо померти. Ми дбаємо про існування всіх мов на території України. Навіть в Законі про телебачення і про кіно ми дозволили використовувати російську або будь-яку іншу мову, окрім української. Так що немає немає тут загроз російській мові. Але ця поправка саме з цих причин була відхиленою. Дякую.

За-6 Поправка відхиляється. Наступна поправка 2029 Шуфрича і Німченка. Прошу… А, вона врахована. Наступна поправка… На обговорення? Ні, я нічого не маю проти, я… Хорошо, ви хочете обговорити поправку ваших колег? (Шум у залі) Будь ласка, народному депутату Долженкову ввімкніть мікрофон. Поправка 2029. Дякую. Я не буду ставити цю пропозицію на підтвердження, адже це пропозиція моїх колег з "Опозиційного блоку". Хочу лише на одному наполягти – на тому, що як би ви тут зараз не лікували, який би тріумф зараз не оголошували, ви ж розумієте, що вам небагато залишилось, навіть якщо завтра ви і приймете в антиконституційний спосіб цей законопроект. Ви зараз говорите про попередній законопроект, про основні засади державної політики. Але Конституційний Суд визнав його неконституційним не через те, що він не відповідав Конституції, а через те, що була порушена процедура прийняття. Те саме, що й ви зараз робите. Коли завтра, пане Миколо, ви тут будете з трибуни оголошувати пропозиції, які будуть розглянуті на вашому головному комітеті профільному сьогодні о 3 годині, це буде порушення Регламенту. І повірте повірте мені, "Опозиційний блок" буде домагатися скасування, визнання цього закону неконституційним, тому що він дійсно порушує статтю 10. А що стосується попереднього законопроекту, то він відповідав Європейській хартії регіональних мов та мов… Дякую. Колеги, якщо ми беремо слово для обговорення поправки, то я прошу обговорювати саме суть поправки, а не роботу комітету. Будь ласка, коментар голови комітету. Дякую. По-перше, Конституційний Суд скасовує закони лише через неконституційність, а не через порушення Регламенту, це до вашого відома. І всі закони, які скасовувались Конституційним Судом, скасовувалися через неперсональне голосування, ви це чудово знаєте. Щодо того, вибачте, колеги, скільки нам залишилося. Я шаную вашу всемогутність і ваше бачення, але оскільки я – людина віруюча, то я думаю, Господь Бог знає, скільки мені залишилося. Бажаю вам доброго здоров'я і щоб вам залишилося якомога довше і сто років життя, щоб все у вас було добре. Дякую. Дякую вам. І рухаємося далі. Поправка 2031 народного депутата… 2030, але я… Пане Долженков, я закликаю вас як такого шанувальника Регламенту, дотримуватися Регламенту, йди виключно по тілу поправки, обговорювати тіло поправки. О.В. Виходячи з того, що дуже тривалий термін тут багато хто що там наговорив, не тільки по… я по поправці, звичайно, скажу, не турбуйтесь. Правка полягає в тому, що ця правка, я її знову ж таки не буду ставити на підтвердження, я її хочу обговорити, цю пропозицію. Вона полягає в тому, що постійно робити посилання на цей Закон про засади функціонування української мови як державної мови є недоцільним, оскільки українська мова, вона є державною мовою відповідно до статті 10 Конституції України. А ось дискримінувати інші мови, що стосується сфер електронної комерції, про яку ми зараз, до речі, говоримо, що стосується сфери побутового обслуговування населення, – це є вже неконституційним. Я, пане Миколо, коли говорив "залишилось", я говорив про політичні перспективи. А що стосується мотивувальної частини Конституційного Суду, так у відповідності до Конституції, Конституційний Суд визнає неконституційним у випадку, якщо порушується Конституція або процедура прийняття… Дякую за роз'яснення вашої позиції. Будь ласка, прошу коментар голови комітету. 13:16:19 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую, колего. Якраз в цій поправці не робилось посилання на цей закон. В цій поправці ми виключили за пропозицією ваших колег Німченка і Шуфрича пункт зі статті 7 Закону "Про електронну комерцію". І Конституція не забороняє надавати українцям інформацію про товари і послуги українською мовою. Наскільки я пам'ятаю, в українській Конституції немає такого пункту. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Не наполягає пан Долженков на голосуванні. Тому ми рухаємося далі. 2031 – це поправка Німченка і Шуфрича. Будь ласка, увімкніть мікрофон. Шановні колеги, я хочу звернути увагу на те, що тут пропонується, в цьому законі. Тут доповідач казав, що він так піклується про російську мову і в тому числі автори цього законопроекту, і про язики національних меншин. Так я хочу сказати, це щось таке, знаєте, як в Подніпров'ї кажуть: "Пожалів вовк кобилу – оставив голову та гриву". От про що йде ви знущаєтесь просто у такий спосіб. Але я хочу сказати, ви знову відвели нас до побутових відносин. Ви подивіться, навіть в системі електронних закупок ви куди відсилаєте? Від Від бажання покупця повинні діяти вже продавці. А якщо у покупця нема такого бажання, то ви бачите, що? Що можна іншими мовами цей договір здійснювати. Скажіть, хто буде контролювати… 15 секунд, будь ласка. НІМЧЕНКО В.І. Хто буде контролювати такі договори в цій системі електронній? І тому ми просимо виключити. І щоб її тут не було взагалі, цієї норми. Будь ласка, коментар голови комітету. називається договором між продавцем і покупцем, називається публічною офертою, а жодним чином не приватними відносинами, які цей закон не регулює, через те ця поправка відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, я прошу визначатися по поправці 2030.

За-6 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 2031. Будь ласка, мікрофон пану Німченку увімкніть, це поправка його разом з паном Шуфричем. Німченко. Шановні колеги, я хотів би для доповідача, все-таки було сказано, що використовують практику міжнародну, європейську. Ну, подивіться, не треба далеко бігати, правовий захист польської мови в публічному житті. Почитайте, все там є. Це, я розумію, що закон, що іде турбота про національні меншини, і там чітко вказано, що положення там, де йде захист у публічних відносинах, не поширюється на іншомовні газети, на наукову і на творчу діяльність. А ми зараз, подивіться, про що ми кажемо, про наукову і науково-технічну діяльність, закон вже все, і ми сюди вводимо ревізіруючий орган, яким є національна рада. Ну, що ми робимо? Дивіться ж на приклади, які є в світі, у тій же Європі, куди ви так біжите бистро, на мій погляд, заднім ходом. І тому я прошу виключити положення, взагалі цей закон. Дякуємо. 2031 це поправка, шановний пане Миколо, і прошу ваш коментар по ній. 13:20:28 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Дякую. Ну, просто шановний колега Німченко виступав по поправці 2033, 2031 ми проголосували, а зараз мала бути 2032. Ми можемо її проголосувати, а потім 2032, а потім я прокоментую 2033.

Дивіться, я не знаю по чому виступав колега Німченко, він виступає по багатьом темам зараз, але ми голосуємо поправку 2031. Будь ласка. За-8 І наступна поправка – 2032. Пане Німченко, це також ваша поправка, і вона буде стосуватися електронного договору. Прошу, щоб не нервував наш голова комітету, що ви не по тим поправкам виступаєте. Прошу. 13:21:34 НІМЧЕНКО В.І. Добре. 2032 – це стосовно укладання договору. Я акцентую вашу увагу, подивіться, яка там пропозиція: "За бажанням покупця електронний договір може укладатися іншою мовою, за згодою сторін". То скажіть, бажання покупця – це його право чи не право. То скажіть, на якій же підставі ви пишете першу частину цієї статті, що цей договір повинен включати … заключатися державною мовою, українською мовою? Почитайте! А там ви пишете "за бажанням покупця". Так у чому ж мова? Бажання – це його право чи обов'язок? От про що йде мова. Як можна такі сполучення з таким смислом вказувати в законі, які не визнають правової визначеності конкретної норми. В даному випадку бажання покупця – це, очевидно, стовідсоткове право покупця. І тому як виключення, бажання покупця тут записано. І тому ми не погодилися з вашою поправкою виключити цей пункт, оскільки ми вважаємо, що за бажанням покупця ця оферта може складатися й іншими мовами. як шановний суддя Конституційного Суду у відставці каже виключити бажання покупця укладати угоду іншою мовою. Ми – демократична країна, ми цього не забороняємо. Тому ця поправка відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо за роз'яснення. Прошу визначатися.

Поправка відхиляється. Наступна поправка 2033. От якраз вона стосується науково-технічної діяльності. Шановний пане Німченко і шановний пане Княжицький, і от тільки ми до неї добралися. зараз ми даємо слово пану Німченку щодо науково-технічної діяльності, про яку він нам розповідав і під час поправки 31. Будь ласка. Я вже про це розповідав. Я лише хочу сказати доповідачу. Ми ж на паритетних умовах з вами вчора домовилися. Ви не змушуйте мене переходити на якісь обороти, тим більше розказувати. Коли я працював, ви там відпочивали в заморських державах, коли ми творили конституційну юстицію в Україні. І я просив би не згадувати це, пане доповідачу. Я вас дуже прошу. І тому я хочу, щоб це була наша пропозиція врахована і виключено цей закон "Про наукову і науково-технічну діяльність". Я вас… Зіслався на європейську практику. Чим ви краще від них, автори цього закону, чим від тієї практики, скажіть, будь ласка, тоді. Дякуємо за запитання. Шановний пане голово комітету, доповідач по поправкам попросив не згадувати всує його біографію. Прошу тому, будь ласка, дати коментар виключно по поправці. Дякую, колего. Прошу пробачення, якщо я вас образив. Жодним чином навіть не мав такого на думці, шаную ваш досвід і вашу роботу. Ця поправка була відхилена, оскільки питання застосування державної мови в науці врегульоване Законом про державну мову, статтею 22. В даному випадку йдеться лише про узгодження цих законів між собою, відтак поправка, яка пропонує відхилити таке узгодження, відхилена комітетом. Статтю 22, шановний колего, процитую вам: "Державна мова в сфері науки. Мовою науки в Україні є державна мова. Наукові видання публікуються державною мовою, англійською мовою "…та/або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. У разі публікації англійською мовою та іншими мовами Європейського Союзу опубліковані матеріали мають супроводжуватися Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук або в передбачених законом випадках наукові доповіді в разі захисту наукових досягнень, опублікованих у вигляді монографій або сукупності статей у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях, а також автореферати та відгуки

Публічний захист дисертацій…" Я не прочитаю вам всю статтю, тому що вона досить велика, ми вже її проголосували. Але, як ви розумієте, це абсолютно демократична стаття, яка дозволяє захищатися як державною мовою, так і мовами Європейського Союзу. Друкуватися на Заході можна будь-якими мовами в журналах. Дякую. Дякуємо за роз'яснення. І я прошу визначатися по цій поправці. За-5 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 2034, так само колег Шуфрича і Німченка. Будь ласка, мікрофон пану Німченку. Шановний український народ, шановні колеги і шановний доповідач, я дуже просив би, ви ж називали, то мою… то професію, то мою роботу, то все інше. Ну, ви ж прочитали, то розкажіть, чому ви вказали, що державною мовою в науці працювати та мовами Європейського Союзу. А де російська мова? Де білоруська мова? Звідки йде у нас наука? Ми що там не співпрацюємо? Чому ви не вказуєте ці мови, а посилаєте до мов країн Європейського Союзу? Чому? Про що ви ведете в такому випадку? Ви що, не бачите в цьому дискримінації? Ви забороняєте в науці працювати на базі джерел російської мови. Якщо ви конкретно самі не проходили, то це, на жаль. А в мене ведуча організація, коли я захищав… ГОЛОВУЮЧИЙ. 15 секунд завершити. Будь ласка. НІМЧЕНКО В.І. Був Міжнародний інститут Патріса Лумумби, отам вони давали висновок, чим я займався. це іде питання в науці. Ви знаєте, що зараз публікацію заборонено робити. Ви ж це… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую за роз'яснення вашої поправки. І от зверніть увагу, пане Німченко, що зараз про вашу біографію говорили ви, а не Княжицький,

Джерела можна використовувати будь-які, будь-якою мовою. І рідну мову Патріса Лумумби теж можна використовувати. Якщо людина хоче захиститися в Україні, то немає нічого поганого в тому, щоб цей захист відбувся українською або англійською, так, як це передбачає закон, оскільки наші науковці дуже турбуються про те, щоб Україна не перетворилася на, як вони кажуть, науковий офшор. Через те ця поправка відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати по поправці 2034, колеги. Прошу визначатися. За-3 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 2035, народних депутатів Шуфрича і Німченка. Будь ласка, мікрофон увімкніть пану Німченку. Тут ідеться про мову наукової та науково-технічної діяльності. Давайте ми зараз переведемо. Це яка – гуманітарна наука в сфері чи яка сфера? Скажіть, будь ласка, розуміють ці автори, про що йдеться, про наукову та науково-технічну діяльність. Візьміть термінологію і прочитайте, що таке, це міжнародні норми, конкретика там закладена, в тому числі і назви. Почитайте таблицю Менделєєва, і ви тоді переведіть її і застосовуйте. От про що йде мова. І виписувати те, що виписуєте ви так просто, це ж неможливо. Треба ж його бачити, як воно працює, ця норма, в житті, чим займаються люди, як вони працюють в науці. Якщо ви думаєте, що оцим законом це буде прогресивна норма розвитку науки і техніки, то ви…

діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та прикладні наукові дослідження; Наукова (науково-технічна) робота – наукові дослідження, науково-експериментальні розробки, проведені з метою одержання науково-технічного (прикладного) результату. Основними видами наукової діяльності (науково-технічної) є науково-дослідні, дослідницько-конструкторські, проектно-конструкторські дослідницько-технологічні, технологічні, пошукові та проектно-пошукові виготовлення дослідних зразків або партії науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов'язані з доведенням нових наукових, науково-технічних знань до стадії практичного використання". Сподіваюся, в дав відповідь на ваше питання, процитувавши норму закону. Ця ваша правка відхилена. Дякую. Дякую за роз'яснення. Колеги, я прошу визначатися по поправці 2035. За-4 Поправка відхиляється. Наступна поправка 2036. Будь ласка, пану Німченку ввімкніть мікрофон, це його поправка разом з його колегою Шуфричем. Сам термін "мова у сфері наукової діяльності" по суті… Шановні колеги, ви ж подивіться: "Мова у сфері наукової та науково-технічної діяльності є державна мова". Ну, ви можете собі вообще представити сферу наукової діяльності на сьогоднішній день у нашій країні 35-мільйонній чи 40-а, ми не знаємо цього? Але я звертаю увагу на те, що застосування терміну чи термінології в сфері, це визначає круг спілкування, де проходить реалізація реалізація потреби суспільства у наукових розробках, науково-технічних. І поширювати це, вказуючи " у сфері", це невірно і це неперспективно, і ніякого прогресу ми від цього чекати не можемо. Ця сфера вся розкрита в статті 22 Закону про мову. Я зачитав, що таке наукова діяльність, туди входять всі сфери науки. І коли ми говоримо про офіційну науку. Очевидно, астрологія туди не входить. І я прочитав вам цю норму закону. А цю вашу поправку комітет рекомендує відхилити. Дякую.

Вона врахована. Давайте, рухаємося далі. Да, наступна поправка 2039. А, Німченко. Хорошо. А потім – ви. Хорошо. Будь ласка… 13:34:47

Шановний пане Мірошниченко, я тільки зверну вашу увагу, що це поправка вашого колеги Німченка і Шуфрича. Ви переконані, що ви хочете її ставити на підтвердження? Не хочете. Ми рухаємося далі. Наступна поправка 2039 народного депутата Кишкаря. Будь ласка, пан Мірошниченко, вам слово,

Дякую. Ця поправка врахована, вона носить редакційний характер і врахована в затвердженій комітетом редакції. Ну, але я не проти того, щоб ставити її на підтвердження. Зрозуміло. Я ставлю її в редакції комітету, яку запропонував пан Княжицький. Будь ласка, прошу визначатися. 13:36:13 За-20 За-20 Пропозиція пана Княжицького відхиляється, вона залишається так, як вона була

Це поправка колеги Білозір, я думаю, вона може краще прокоментує. Ні, не хоче коментувати. Добре. Якщо депутат наполягає, ми можемо ставити на підтвердження. Дякую. Колеги, я прошу підтримати цю поправку, тому що це якраз поправка, яка була врахована комітетом. За-36 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 2042, народного депутата Німченка, Шуфрича. Будь ласка, мікрофон пану Німченку. Шановні колеги, ми зараз працюємо у правовому полі державної служби. На сьогоднішній день, стосовно державної служби пройшла ціла революція, починаючи з 1 травня травня 2016 року, ви ж знаєте, кого вивели з державних службовців, кого не вивели, появилися нові закони. І я вам хочу сказати, що кожен із законів, а їх більше трьох у сфері державної служби, всі вони передбачають застосування виключно державної мови. Чому тут виплив цей Закон "Про державну службу"? Незрозуміло ні мені, ні людям. Чому, що стоїть, де загроза в цьому Законі "Про державну службу", що не буде загроза державній мові як офіційній? Де, де загроза? Навіщо і цей закон підняли, скажіть, будь ласка, я хотів би почути. Дякую. Шановний колего, ну, в Законі "Про державну службу" і зараз передбачена атестація на знання мови. Ми просто змінили атестацію на уніфікований підхід отримання сертифікату. А вимоги до знання мови і зараз є в Законі "Про державну службу". Ми лише уніфікуємо ці правила в різних сферах. Тому ваша поправка відхилена. Дякую.

За-4 Поправка відхиляється. Наступна поправка 2043, так само народних депутатів Шуфрича і Німченка. Прошу мікрофон увімкнути. Ну, ви ж, пане доповідачу, ви ж самі тут сейчас назвали, що цілий розділ – цілий розділ! – передбачає в тому, що проходять атестацію на знання державної мови. Що ще потрібно? Що ще потрібно? Я не розумію, як можна виписувати законопроект, виходячи зі свого бачення, порушувати всі канони законотворення! Що тут не зрозуміло, що недопустимо оце ваша така спеціалізована норма, яку ви розповсюджуєте на все під видом уніфікації. Це не є уніфікація, шановний пане доповідачу! Почитайте етимологію і зміст, що таке уніфікація. От уніфікація якраз являється те, що не шляхом інтегрування мови, а шляхом її…

І прошу коментар голови комітету. – роблю об'єднання, приведення до одноманітності, до єдиної форми або системи раціонального скорочення числа видів об'єктів однакового функціонування призначення, найпоширеніший метод стандартизації. Тобто ми фактично єдині стандартні правила вводимо для всіх. Дякую. Через те ця поправка відхилена.

За-4 Поправка відхиляється. Наступна поправка 2044 шановної колеги пані Бойко. Будь ласка, мікрофон увімкніть. Шановні колеги, 2044. Пропонується знову-таки, як і попередні мої правки, замінити "Національну комісію стандартів державної мови" на "центральний орган виконавчої влади у сфері освіти та науки". До того, що я вже сьогодні неодноразово говорила про важливість дотримання чинного законодавства, хочу наголосити і нагадати всім нам ще одну норму. В нас є Закон "Про центральні органи виконавчої влади", і пункт 1 частини п'ятої говорить про те, що центральні органи виконавчої влади за поданням Прем'єр-міністра утворюються Кабінетом Міністрів України. Ми ж з вами вже говоримо як про доконаний факт про створення Національної комісії стандартів державної мови. Риторичне питання. Якщо Кабінет Міністрів відповідно до чинного закону про ЦОВВи не прийме таке рішення, хто буде виконувати функції адміністрування цього закону? Тим не менше, прошу поставити на голосування свою правку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую за роз'яснення. І прошу коментар голови комітету. Дякую. Очевидно, якщо Кабінет Міністрів в порушення закону не прийме такого рішення, то закон не буде діяти. Але Кабінет Міністрів так само будь-яке рішення може не прийняти. Закон вимагає від нього прийняти це рішення, і це буде тоді політична відповідальність Кабінету Міністрів. В нас, як ви знаєте, інша концепція, ми вважали, що комісія має цим займатися, тому ця поправка відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Колеги, я прошу визначатися по поправці 2044. За-6 Поправка відхиляється. Наступна поправка 2045, будь ласка, це поправка колег Шуфрича і Німченка. Я прошу вам слово. Шановний доповідачу, я хотів би почути від вас правову обгрунтованість про те, що ви почали ділити на касти: на касти: типу магістр він має категорії "А", "Б" знати; бакалавра, молодший бакалавр - для посади категорії Скажіть, будь ласка, яка… які принципи закладені природні явища розмовні громадян, які… ви їх ділите, градацію проводите: категорії "А" і "Б", категорії "В". Про що ведеться мова? Там і там є питання екзаменаційних процедур, я так розумію. І скажіть, будь ласка, в чому полягає якраз от така новела в цьому законопроекті. І скажіть, де ви її списали. Якщо можете сказати. Дякую, колего. Це не новели, це норми, які зараз існують в Законі "Про державну службу". Зараз. Вони просто перенесені в цей закон, вони існують в Законі "Про державну службу". Дякую. Поправка відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую за роз'яснення. Колеги, прошу визначатися. За-4 Поправка відхиляється. Наступна поправка 2046. Так само народного депутата Німченка, Шуфрича. Будь ласка.

За межі. Ви чуєте, да, пане доповідачу? Допустимо, на кого не розповсюджується Закон "Про державну службу", але він працює в державних установах, у нього обов'язково повинно буде застосування державної мови, це однозначно. І ми на цьому стоїмо, як на принципах. Але тут йдеться про інше, що ви берете оттуда витягуєте і переносите, і уніфіцируєте і на всі відносини, а не лише для державної служби магістр. Скажіть, будь ласка, магістр для державної служби, та ви про що? ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися по цій поправці, будь ласка. За-2 Поправка відхиляється. Наступна поправка 2047. Будь ласка, слово народному депутату Мірошниченку. Прошу поставити на підтвердження. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ця поправка була врахована комітетом у редакції комітету. Я ставлю її на голосування в повному обсязі. Будь ласка. За-24 Поправка залишається в редакції комітету. Наступна поправка 2048. Будь ласка, народному депутату Мірошниченку слово. Шановна головуюча, прошу поставити на підтвердження цю поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, це була поправка народного депутата Мусія. Вона була врахована в редакції комітету, я її ставлю на голосування в повному обсязі. Будь ласка. За-28 Поправка залишається в редакції комітету. Наступна поправка 2050. Будь ласка, народному депутату Рибчинському слово, це його поправка, прошу. Євген Рибчинський, Голосіївський район, місто Київ. Ця поправка моя стосується Національної поліції. Колись ще в радянські часи міліція здебільшого розмовляла українською мовою, навіть не маючи державної мови української. А в нас чомусь зараз здебільшого, коли тебе зупиняє поліція, з тобою розмовляють мовою сусідньої сусідньої держави-агресора. Тому я би попросив доповнити пункт 2.48 в тій редакції, яку я виклав, а не в редакції комітету. Я б хотів за це проголосувати. Дякую. Будь ласка, прошу поставити на голосування в редакції автора. А, просить, колеги, будь ласка, коментар голови комітету. Прошу. 13:48:16 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Він, він, цей мій коментар, буде коротким. Я вдячний колезі Рибчинському за плідну роботу над Законом про функціонування української мови як державної. Хочу вам сказати, що дана поправка насправді врахована, просто в іншій статті, в редакції статті 16 Закону про державну мову. Але комітет не заперечує проти того, щоб поставити її в повному обсязі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу визначатися. Я ставлю її на голосування в повному обсязі, в тому, так як її автор пропонує, проголосувати. В авторському варіанті. Будь ласка. За-21 Поправка залишається в редакції комітету. Наступна поправка 2052 народного депутата Німченка і Шуфрича. Будь ласка, мікрофон вам. Це наша спільна поправка з Нестором Івановичем. Якраз вона відноситься до того, що в нас фактично оцим законопроектом завершується, завершується епоха розбудови поліцейської держави. Ви подивіться, які норми тут передбачають: Уповноважений з питань державної мови залучає поліцейських для складання протоколу обысков, выемки і все інше. Почитайте, що там написано, щоб потім притягувати людей до відповідальності за неналежне знання мови, неналежне знання мови української. Це державних службовців і інших по суті всіх людей, всіх людей, всю нашу націю, от про що йде мова. І як можна тоді вести мову про відсутність репресій? Оце вам і є репресії. Може, лише ж, що тільки ночью не буде їздити уповноважений до 4 часов ранку. Оце… Дякую. Будь ласка, коментар голови комітету. 13:50:20 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Колего, це не про це. Це поправка про те, що поліцейські повинні володіти державною мовою. Така норма існує зараз в законі. Ми лише встановлюємо рівень, який по суті говорить про те, що вони повинні володіти державною мовою на рівні учня 5 класу. Не бачу тут великих проблем, тому ваша поправка відхилена. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за роз'яснення. Колеги, прошу визначатися. Репресій не буде, буде тільки вивчення добровільне української мови. Будь ласка, прошу визначатись по поправці 2052.

Шановні колеги, продовжуючи дискусію стосовно повноважень новоствореної Національної комісії стандартів державної мови. Ще раз хочу наголосити, що відповідно до частини першої статті 5 Закону "Про центральні органи виконавчої влади" право Кабінету Міністрів України утворювати нові центральні органи виконавчої влади, це не є їхнім обов'язком як таким. як компроміс можна було б все ж таки називати не як власна назва "Національна комісія стандартів державної мови", а відповідно, там, "центральний орган виконавчої влади, уповноважений на виконання функцій". Тоді це було б коректно і по відношенню до Закону "Про центральні органи виконавчої влади", і до тих завдань, які є дуже важливими і які стоять перед новою інституцією, яку ми все ж таки повинні якимось чином створити, але не порушуючи балансу повноважень з іншими органами виконавчої влади. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую за роз'яснення. Будь ласка, коментар голови комітету. 13:52:21 КНЯЖИЦЬКИЙ М.Л. Шановна колего, за Законом про Кабінет Міністрів це, справді, право. Відповідно до цього закону це обов'язок, який ми покладаємо на Кабінет Міністрів "Перехідними положеннями", надаючи певний термін для цього. Тому поправка була відхиленою. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую за роз'яснення. Колеги, прошу визначатись по цій поправці.

Шановні колеги, йдеться знову ж таки, ви подивіться, ми цим законопроектом втручаємося в виключно спеціалізоване поле діяльності Закону "Про Національну поліцію". Назвіть мені, будь ласка, практику, де ми це допускали. Конституційний, тут посилався пан Микола на рішення Конституційного Суду, так от якраз Конституційний Суд з цього приводу сказав, що є недопустимим, є недопустимим законом одним врегульовувати положення, які визначені вже в іншому законі. Ми можемо це вирішувати лише внесенням доповнень чи змін самостійно, актом конкретно по Закону "Про Національну поліцію". Скажіть, будь ласка, на якій підставі ми йдемо? Назвіть правову підставу, що це можливо. Ви поламали 19 законів. Будь ласка, скажіть… Це поправка була народного депутата... Ця поправка була врахована комітетом частково, і я ї ставлю на голосування. Це у нас поправка 2054. Вона у нас була врахована в редакції комітету. Я її ставлю на голосування в повному обсязі. Будь ласка, прошу визначатися.

Шановні колеги, ми зайшли вже в Закон "Про судоустрій і статус суддів". Що ще можна сказати? Це спеціальний закон, який регулює самостійну гілку влади – судову систему. Що тут незрозуміло? Чому виконавча влада у такий спосіб буде контролювати діяльність судової системи, діяльність суддів? Я хочу доповісти, що всі кодекси, починаючи з Цивільного, Кримінального, процесуальних, там чітко вказано на сьогоднішній день, що мовою є державна мова в судочинстві. Навіщо ми цей закон вводимо? Щоб проводити екзамени для суддів? Це вплив. Ви чули вислови Президента, ви чули вислови міністра юстиції... Прошу визначатися по цій поправці, будь ласка. Шановні колеги, давайте ми вже будемо визначатися, будь ласка. За-2 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 2058, народного депутата Німченка, Шуфрича. Будь ласка, мікрофон. Знову ж таки з'являється в судовій системі Національна комісія зі стандартів української мови. Стосовно суддів. Це, скажіть, будь ласка, якщо вони наділяються повноваженнями, карні міри застосовувати, то це може бути вплив на суддів і на суд взагалі? Почитайте норми Конституції, де чітко вказано, під ніяким впливом, під ніяким соусом не може бути дій, які б могли вплинути на рішення, яке виносить суддя. І тому я просив би, ну, зверніть увагу, почитайте міжнародні конвенції про правосуддя, почитайте статтю 1 хоча б про права людини 49-го року, і ви там все знайдете. Ну, як же можна заточувати так все… Дякуємо за роз'яснення. Я прошу визначатися по цій поправці, колеги. За-3 Поправка відхиляється. Наступна поправка – 2060, народного депутата Німченка, Шуфрича. Вам слово, будь ласка. Шановні колеги, я хотів би, коли йде мова про громадян, про освіту громадян, і тут добавляти "відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів української мови". Про що йдеться? Про що йдеться в даному випадку? Мова, мова! Про що йдеться в законопроекті? Що відносно суддів, де і передбачено екзаменаційні ці процедури. Це вже суддя. Він туди як йде, все в нього перевіряють. Ми вже бачили, як у нас сьогодні що зробили, як порвали судову систему. Вони її порушили, цю систему, вона не працює. Для інформації я вам скажу: з 9 тисяч в нас тільки 2 тисячі 400 суддів є.

За-1 Поправка відхиляється. Шановні колеги, відповідно до Регламенту Верховної Ради, ми маємо зараз поставити крапку в обговоренні поправок. І що я хочу вас поінформувати, про що я хочу, і, власне, це означає, що завтра, у четвер, ми продовжимо над ними роботу, і буквально о 10:30 Верховна Рада України може перейти вже до фінального остаточного історичного голосування по Закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Я хочу вас поінформувати, що ми сьогодні зупиняємося на поправці 2065, це поправка народних депутатів Німченка і Шуфрича, і саме з неї ми завтра розпочнемо нашу роботу. Шановні колеги, відповідно до статті 25 Регламенту Верховної Ради України в середу ми… вибачте, сьогодні я оголошую, ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим. Я нагадую, що сьогодні у нас день роботи в комітетах, не тільки Комітету з питань культури і духовності, а всі комітети сьогодні збираються. Прошу колег активно долучитися до роботи своїх комітетів. ми продовжимо роботу о 10 годині. А сьогодні ранкове засідання я оголошую закритим. Всім дякую. дякую.